Forseti. Í gær samþykktum við mikilvægt frumvarp um vernd innviða á Reykjanesskaga. Næsta verk hlýtur að vera að tryggja lífsafkomu fólks sem hefur þurft að flýja heimili sín. Ég vil spyrja hæstv. forsætisráðherra um hennar viðhorf til þessa verkefnis og um leið lýsa sýn okkar í Samfylkingunni. Við munum styðja stjórnvöld í málinu og leggja okkar af mörkum til að hægt verði að ganga hratt og örugglega í verkið því að Grindvíkingar þurfa skýr skilaboð núna sem veita þeim öryggi á óvissutímum. Þegar svona stór hópur fólks missir atvinnu og húsnæði og félagslegt umhverfi sitt, allt á einu bretti um ófyrirséðan tíma af völdum náttúruvár, þá kallar það á sértækar aðgerðir til að tryggja afkomu. Það má segja margt um stöðu og þróun atvinnuleysistrygginga í landinu en þetta er einfaldlega ekki verkefni fyrir almennar atvinnuleysistryggingar. Þetta er sérstök staða sem kallar á sértækar aðgerðir, a.m.k. til tveggja eða þriggja mánaða á meðan fólk bíður eftir frekari vissu um framhaldið. Við getum ekki sagt við þá Grindvíkinga sem standa frammi fyrir þreföldu höggi, hafandi sumir hverjir misst atvinnu, húsnæði og félagslegt umhverfi sitt, að þeir eigi bara að sækja um atvinnuleysistryggingar. Það gengur bara ekki upp. Þetta eru 2.000–3.000 manns sem um ræðir, fólk sem veit ekki einu sinni hvar það mun búa í næsta mánuði, margt hvert. Andlega og félagslega áfallið er alveg nógu alvarlegt þó að fjárhagslegar áhyggjur bætist ekki þar ofan á.

Herra forseti. Ég þakka hv. þm. Kristrúnu Frostadóttur þessa fyrirspurn. Þetta er auðvitað forgangsmál því að staða íbúa í Grindavík er flókin, eins og hv. þingmaður fór svo ágætlega yfir í fyrirspurn sinni. Það er ekki einungis að fullkomin óvissa sé um það hversu lengi rýming mun vara og hvað nákvæmlega mun gerast undir yfirborðinu á Reykjanesskaga heldur er húsnæði fólks líka verulega skemmt, bæði innbú og húsnæðið sjálft, og í þriðja lagi eru ansi margir Grindvíkingar sem ekki hafa getað mætt til vinnu og það er alveg ljóst að afkoma þessa fólks hlýtur að vera forgangsmál. Undir forystu félags- og vinnumarkaðsráðherra hefur verið sett af stað vinna með fjármála- og efnahagsráðuneyti og í samráði við verkalýðshreyfinguna og Samtök atvinnulífsins til þess að unnt sé að tryggja laun í rýmingu til tiltekins tíma. Sem betur fer eigum við ýmislegt í okkar verkfærakistu og ég get nefnt sem dæmi ýmsar þær aðgerðir sem gripið var til í heimsfaraldri þar sem bæði voru nýttar hefðbundnar leiðir sem við þekkjum vel annars staðar frá eins og hlutabótaleiðin, en líka gripið til sértækra aðgerða eins og laun í sóttkví. Það er eitt af því sem við erum að skoða sem fyrirmynd í þessum efnum. Það er unnið að frumvarpi sem tekur utan um þetta og ég átti fund í gær ásamt félags- og vinnumarkaðsráðherra með forystufólki ASÍ, VR, Verkalýðsfélagi Grindavíkur og Samtökum atvinnulífsins því að það er mjög mikilvægt að þetta sé sameiginlegt verkefni atvinnurekenda og stjórnvalda og það skiptir máli að fyrirtækin sem eru þess megnug leggi sitt af mörkum til að tryggja afkomu fólksins. En það mun svo sannarlega ekki standa á stjórnvöldum að tryggja þessa afkomu sem ég tel vera algjört forgangsmál til næstu mánaða. Forseti. Ég þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir svarið og tek fram að það er ánægjulegt að heyra að það sé strax farið að ráðast í þetta verkefni. Við í Samfylkingunni höfum verið að horfa til þessarar leiðar sem við þekkjum úr Covid og auðvitað eigum við ekki að vera að finna upp hjólið aftur. Ég hefði líka haldið að það væri einmitt sniðugt að fara í þessi verkefni í samvinnu við fyrirtækin til að stakir launþegar og einstaklingar þurfi ekki að vera að standa í stappi við kerfið og Atvinnuleysistryggingasjóð. Það er bara nógu mikið áfall

sem fyrirmynd að einhvers konar úrræði fyrir þau sem ekki geta mætt til vinnu í Grindavík núna. Ég á von á því að einhver slík drög fæðist bara á allra næstu dögum. Það er ánægjulegt að heyra frá formanni Samfylkingarinnar og ég vænti þess að aðrir flokkar hér á Alþingi séu sammála um að það skiptir máli að þegar síðan frumvarpið kemur til kasta Alþingis Alþingis sameinumst við um að greiða því leið í gegnum þingið þó að við gefum okkur auðvitað tíma til að fara yfir það. Það skiptir gríðarlegu máli að við getum talað skýrt og afgreitt með skýrum hætti

til þess en yfir 30 milljarðar eru í honum nú þegar og eru t.d. ætlaðir í svona hamfarir. Við höfum séð til þess í Covid-bylgjunni og öðrum áföllum að tekið væri á vanda fyrirtækja með ýmsum ráðum og þá hefur fjármagn til hjálpar fyrirtækjum ekki skort.

Hvað er ríkisstjórnin að gera fyrir fjölskyldur sem þurfa að bíða í löngum röðum með börn sín eftir mat hjá hjálparstofnunum? Hvað er verið að gera fyrir fátækt fólk sem hefur ekki efni á að fara til tannlæknis og bryður verkjalyf heima? Hvað er verið að gera fyrir sárafátækt fólk sem á ekki fyrir mat eða öðrum nauðsynjum? Hvað er verið að gera fyrir sárþjáð fólk sem er rúmfast heima vegna þess að það hefur ekki efni á fara í sjúkraþjálfun? Hvers vegna er ekki hægt að koma á sjóði sem veitir styrki til fólks sem er í neyð eins og hægt er að gera fyrir fyrirtæki sem græða á tá og fingri? Eiga ekki allir að vera jafnir fyrir lögum og gilda ekki mannréttindi og jafnrétti fyrir alla? Ég spyr því hæstv. forsætisráðherra hvort ekki sé hægt að koma strax á sjóði sem hjálpar fátæku fólki, sárþjáðu fólki sem er í neyð.

að hér hafi verið veitt heimild til þess að reisa varnargarða fyrir einkafyrirtæki; ef hv. þingmaður er að vitna til þess að HS orka er í einkaeigu þá getum við svo sannarlega rætt um það hvort slík fyrirtæki eigi ekki betur heima í opinberri eigu. Það er mín skoðun. En ég kom ekki að þessari ákvörðun. Það breytir því ekki að þetta fyrirtæki sér 30.000 manna samfélagi fyrir gríðarlega mikilvægum innviðum. Og ég ætla bara að fá að ítreka það hér að 30.000 manna samfélag án hitaveitu, án rafmagns — það væri bara einfaldlega mjög alvarlegt ef stjórnvöld og Alþingi tækju ekki á því að gera það sem þau geta til að verja slíka innviði óháð eignarhaldi. Svo getum við deilt um eignarhaldið og ég hef mínar skoðanir á því og allir hér í þessum sal þekkja hana. þetta er okkar skylda gagnvart íbúum á svæðinu. Ég fór síðan yfir það hér áðan í svari við fyrirspurn hv. þm. Kristrúnar Frostadóttur að að sjálfsögðu er það forgangsmál stjórnvalda að tryggja afkomu Grindvíkinga. Að sjálfsögðu er það stórmál þegar þessir íbúar sem ekki bara, eins og ég sagði áðan, hafa upplifað það að þurfa að rýma heimili sín með nánast engum fyrirvara, búa við það að þau heimili hafa jafnvel orðið fyrir miklu tjóni, hafa engan tíma haft til að ná í sitt innbú og sín verðmæti, geta aukinheldur ekki mætt til starfa. Þannig að að sjálfsögðu er það forgangsmál að tryggja afkomu íbúa. Í öllum okkar aðgerðum setjum við fólkið í forgang, en það liggur líka fyrir að hitaveita og rafmagn þjónar fólkinu á Suðurnesjum. Þess vegna var verið að veita þessa heimild og raunar á hún ekki bara við um varnargarða við orkuverið heldur einnig varnargarða við byggðina í Grindavík ef þeir geta dugað til þess að verja þá byggð.

yrðu gerðir varnargarðar. Við vorum bara á móti þeirri gjaldheimtu sem þar var sett á. En mig langar að fá svör við því hvað ég á að segja við allt það fólk sem hefur samband við mig og hefur ekki efni á að fara til tannlæknis, hefur ekki efni á að fara til sjúkraþjálfara, bara vegna þess að það er veikt eða fatlað, vegna þess að það hefur ekki fjármagnið til þess. Húsaleigan tekur allan þeirra pening. Þetta fólk er sárþjáð heima. Ég skil ekki hvers vegna í ósköpunum við getum verið með sjóði; ofanflóðasjóð, varasjóð, alls konar sjóði fyrir

þá fannst mér rétt að draga fram í því samhengi að sú aðgerð er líka fyrir fólk. Hins vegar er það auðvitað svo að við erum áfram með fólk sem á erfitt með að ná endum saman um land allt. Það verkefni hefur ekkert farið. En ég vil bara benda hv. þingmanni á allt það sem hefur verið gert, hvort sem það hefur verið í gegnum aukinn húsnæðisstuðning, t.d. til leigjenda, af því að hv. þingmaður nefnir þá sérstaklega hér, og allar þær aðgerðir sem ráðist hefur verið í tíð þessarar ríkisstjórnar. Af því að hv. þingmaður ræðir kostnað við að sækja sér heilbrigðisþjónustu, hvað var ákveðið í upphafi upphafsárs þessarar ríkisstjórnar? Það var að draga þann kostnað niður og það hefur verið gert með markvissum skrefum á hverju ári, að draga úr kostnaði fólks við að sækja sér heilbrigðisþjónustu þannig að við værum á pari við Norðurlöndin og því markmiði erum við að ná. Þannig að þegar hv. þingmaður segir: Hér er enn fólk sem á í vanda. — Vissulega, en við erum stöðugt að taka skref til að draga úr þeim vanda.

hvernig tímalínan var varðandi þennan varnarvegg sem nú er kominn í farveg. Það kom fram við umfjöllun

að sér í þessum efnum. Hann segir í grein í Víkurfréttum árið 2013, með leyfi forseta: „Hins vegar er líka goshætta við Grindavík og þar geta hraun runnið yfir byggð. Á sama hátt geta hraun ógnað orkuverinu í Svartsengi og eldsumbrot geta einnig ógnað Reykjanesvirkjun.“

var ráðist í það 2021 að kortleggja innviði á Reykjanesskaga. Það var í raun og veru fyrsta skrefið sem var tekið eftir að jarðhræringar hófust sem enduðu svo með eldgosi í Merardölum, sem mig minnir að hafi verið fyrsta gosið sem var það ár, 2021. Þá var ráðist í þessa kortlagningu innviða í sérstökum innviðahópi almannavarna til að ráða í það hvar væru ráða í það hvar væru möguleikar á að reisa slíka varnargarða. Eins og hv. þingmann rekur kannski minni til voru reistir leiðigarðar í tengslum við þetta tiltekna eldgos

mikil óvissa. Nú þori ég ekki alveg að fara með hvenær fyrir lá nákvæmlega frumhönnun á þessum tilteknu varnargörðum sem eru til umræðu núna í tengslum við orkuverið í Svartsengi. Ég ætla ekki að tímasetja það nákvæmlega svo ég fari ekki rangt með. Það lá líka fyrir að tillöguvaldið í þeim efnum er í höndum almannavarna og almannavarnir sendu tillögu að uppbyggingu slíks garðs sem er fjallað um í innviðaskýrslunni sem kom út 2022, ég man nú ekki, eins og ég segi, nákvæmlega hvenær hún kom. Tillaga almannavarna um það kemur á fimmtudagskvöld. Af því að hv. þingmaður spyr um tímalínu þá er málið tekið fyrir á föstudegi í ríkisstjórn og smíðað frumvarp sem dreift var á laugardegi og það var afgreitt hér á þinginu í gær á mánudegi

vísar þarna í skýrslu, í úttekt sem gerð var í tengslum við innviði á svæðinu og skilað var árið 2022. Mig langar til að spyrja: Eru fleiri verkefni sambærileg þessum varnargarði sem bent var á í þessari skýrslu sem ástæða væri til að skoða núna í samhengi við það að við lendum ekki aftur í svona, þótt auðvitað séu bráðaaðgerðir alltaf nauðsynlegar að einhverju marki þegar náttúrunni þegar náttúrunni sýnist svo? Eru fleiri tillögur eða atriði sem komu til skoðunar í þessari greiningu sem væri skynsamlegt fyrir okkur hér í þinginu að taka mögulega efnislega umræðu um og afstöðu til hvað það varðar að geta þá

vatnsból á þessu svæði og hvernig unnt sé að tryggja nægjanlegt aðgengi að neysluvatni. Aðalvatnsbólið liggur í lágum á því svæði og það er mikilvægt að kanna aðrar kaldavatnsuppsprettur til að tryggja nægt aðgengi að neysluvatni á þessu svæði. Önnur aðgerð sem auðvitað hefur verið fjallað um og er kannski ástæða þess að við viljum leggja ýmislegt á okkur til þess að verja orkuverið í Svartsengi er að það er hægt að flytja inn neyðarkyndikatla til þess að hita upp hús á þessu svæði, það er dýr aðgerð og hún brennir mikilli olíu sem er ekki endilega umhverfisvænasta leiðin að fara. Það er ýmislegt sem um er fjallað í þessari skýrslu um innviði orku og vatns sem ekki tengist endilega sambærilegum aðgerðum og varnargörðunum en tengist ýmsum öðrum þáttum sem er nauðsynlegt að vera vakandi fyrir til þess að tryggja þessa innviði.

Orkuverð í Svartsengi telst sannarlega til gríðarlega mikilvægra innviða fyrir bæði Grindavík og Reykjanesið allt. En það breytir því ekki að þessi fyrirtæki eru bæði með töluverðan hagnað í farteskinu. Því vil ég spyrja hæstv. ráðherra út í undirbúning frumvarpsins sem gert var að lögum í gær: Kom það til tals og kom það til greina af hálfu ríkisstjórnarinnar að óska eftir sérstöku framlagi frá þessum fyrirtækjum til að standa straum af kostnaði af uppbyggingu þessa varnargarðs með einum eða öðrum hætti?

Það er mikilvæg umræða en það breytir því ekki að þetta er staðan eins og hún er. Þetta einkafyrirtæki sér þessum 30.000 íbúum fyrir rafmagni og hita og tjónið af því ef þetta orkuver fer úr virkni er alveg gríðarlegt. Síðan vill svo til að þarna er annað fyrirtæki sem landfræðilega liggur upp að þessu orkuveri og ég vil bara segja það skýrt hér að það er auðvitað ekki metið út frá sama þjóðhagslega mikilvægi og orkuverið. Hins vegar liggur það þar sem það liggur — ég er auðvitað að vísa í Bláa lónið —

auðvitað snýst þessi aðgerð um orkuverið og hún snýst um rafmagn og hita fyrir 30.000 manns. Þetta kom ekki til greina að því leytinu til, eða það kom alveg til greina en það var bara ekki rætt sérstaklega því að frumvarpið er unnið Ég vil hins vegar segja að ég legg á það mikla áherslu, og hef gert það í samtölum mínum við Samtök atvinnulífsins núna í tengslum við aðkomu íbúa Grindavíkur, að það er mjög mikilvægt að stöndug fyrirtæki á svæðinu leggi sitt af mörkum til að tryggja þá afkomu núna á næstu mánuðum.

sem eru tryggðar hjá Náttúruhamfaratryggingu Íslands. Við erum með mikið tjón á öðrum innviðum sem liggja hjá sveitarfélaginu. Ég er einfaldlega bara að tala um göturnar í Grindavík og annað slíkt.

að við leggjum öll okkar af mörkum í því og að sjálfsögðu fyrirtækin líka. Forseti. Nokkuð almenn samstaða er meðal jarðfræðinga um að sú atburðarás sem hófst með jarðskjálftahrinu snemma árs 2021 og endaði með gosi í Geldingadölum hafi verið upphafið að stærra ferli eldvirkni á Reykjanesskaga. Rannsóknir sýna að eldstöðvakerfin á Reykjanesskaga eiga sér sögu þar sem löng tímabil lítillar virkni og stutt tímabil virkni skiptast á, stutt er hér í jarðfræðilegri merkingu; nokkurra áratuga. Gjarnan hefjast lotur virkni í einu kerfi og standa í nokkra áratugi, síðan kemur hlé áður en virkni tekur sig upp í því næsta. Síðustu lotu slíkrar virkni lauk á 13. öld. Saga kerfisins bendir þannig til að upphaf eldsumbrota á Reykjanesi merki að langt tímabil umbrota sé að hefjast. Sú hörmulegu atburðarás sem við höfum mátt fylgjast með í Grindavík er þannig dæmi um það sem gerst getur þegar þessi reginöfl vakna. Við sjáum hve gríðarleg samfélagsleg áhrif eldsumbrota á Reykjanesi geta orðið. Reykjanes er þéttbýlt og þar er mikið af ómissandi innviðum. Ógnin sem jarðhræringar og eldgos skapa er því mikil. Okkur er einnig í fersku minni Vestmannaeyjagosið fyrir einungis hálfri öld. Við munum áhrif þess á samfélagið í Vestmannaeyjum og líf Vestmannaeyinga. Við höfum einnig eftir það reynslu af því hvað gera þarf við slíkar aðstæður og hvernig þarf að forgangsraða. Við okkur blasir nú neyð íbúa Grindavíkur sem orðið hafa að yfirgefa heimili sín og óvíst er hvenær þeir geta snúið aftur heim. Ég vil spyrja hæstv. innviðaráðherra til hvaða aðgerða var gripið þegar ljóst var fyrir tveimur árum síðan að sennilega væri hafin ný lota eldsumbrota á Reykjanesi og hvaða áætlanir liggja fyrir hvað varðar viðbrögð við þeim.

Líka hefur verið settur á laggirnar hópur sem hefur verið að kortleggja náttúruvá Reykjanesskagans og suðvesturhornsins. Sérstakt verkefni sem var hjá innviðaráðherra fyrir nokkrum árum og er ekki búið varðaði Hvassahraun og hugsanlega uppbyggingu flugvallar. Það varðaði líka náttúruvá þess svæðis, sem er þá hluti af þessari heildarskýrslu um náttúruvá á Reykjanesi.

eru ýmsar vár á Íslandi og þar af leiðandi erfitt að forgangsraða. Ég vil samt kannski ýta eftir þessari spurningu: Nú hafa auðvitað atburðir undanfarinna daga hugsanlega sett nýja Reykjaneselda í nýtt ljós og sýnt okkur svart á hvítu hver kostnaður samfélagsins getur verið. Telur hæstv. ráðherra að við þurfum að endurskoða okkar áætlanir í þessu ljósi og í ljósi þess að tjónið getur orðið svo mikið að geta ríkisins til að bregðast við því til skamms tíma er takmörkuð? Þurfum við að búa í haginn fyrir lengra tímabil sambærilegra meiri háttar atburða?

því að satt best að segja höfum við annars vegar það sögulega sem við getum reynt að styðjast við og svo vitum við líka að náttúran er óútreiknanleg. Ég vil segja um það sem gengur á núna að miðað við þá getu sem við Íslendingar höfum byggt upp, skuldsetningu þjóðarbúsins, ríkissjóðs og annað, þá er nánast allt allt það sem við erum að horfa á núna innan þeirra marka að við getum leikandi ráðið við þetta sem samfélag og eigum ekki að vera í nokkrum vafa um að segja fólki það. Auðvitað getur ýmislegt gerst á Íslandi sem gerir það að verkum að lífið verður eitthvað þyngra og erfiðara og þá er ég að tala um miklu stærri skala en hér er verið að ræða. En ég held líka að íslensk þjóð muni þá þétta raðirnar og taka höndum saman um það. Það er hins vegar rétt að við höfum auðvitað líka verið að undirbúa sitthvað fleira.

Sérfræðingar hafa bent á það í þó nokkur ár núna að hér stefni í orkuskort, að kerfið sé uppselt. Nýjar virkjanir hafi tafist vegna alls kyns mótstöðu í kerfinu sem leiðir til þess að staða í orkumálum á næstu árum verður mjög flókin. Þetta er sorgleg staðreynd og í raun ótrúleg staða sem við eigum ekki að þurfa að búa við sem íslensk þjóð með allar okkar endurnýjanlegu orkuauðlindir. Staðan í orkumálum er alvarleg, sem kemur meginþorra landsmanna líklega verulega á óvart, en núverandi atburðir á Reykjanesskaga minna okkur allharkalega á mikilvægu orku og flutningskerfi þess sem og orkuöryggi. Staðan hefur hins vegar haft sinn aðdraganda. Sérfræðingar hafa varað við mögulegum aflskorti undanfarin ár þar sem bent er á að nýir orkukosti sem bætast inn á kerfið á næstu árum dugi ekki fyrir sívaxandi eftirspurn eftir raforku samkvæmt raforkuspá. Skiljanlega spyrja landsmenn sig: Hvað kemur til? Hvernig endar þjóð sem þekkt er fyrir sjálfbæra hreina orku í ástandi sem þessu? Fyrirtæki hafa gert samninga við kaup á ótryggðri orku sem m.a. er leið okkar til að fullnýta kerfið en að sama skapi hefur ekki oft reynt á skerðingar. Undanfarið hefur hins vegar staðan breyst og fyrirtæki neyðast í auknum mæli til að skipta yfir í óæskilega orkugjafa, eins og olíu, með tilheyrandi kostnaði og umhverfisáhrifum. Því vil ég spyrja hæstv. ráðherra: Er það rétt að við séum að stefna í orkuskort hér á landi? Og má búast við frekari skerðingum á raforku með tilheyrandi brennslu á olíu á næstu árum?

að við höfum gert lítið á síðustu 15 árum og það er aukin eftirspurn eftir grænni orku. Það er ástæðan fyrir því að ég hef lagt áherslu á það,

heimili og lítil og meðalstór fyrirtæki. Auðvitað vonumst við til að það gerist ekki. Ég fer í seinna andsvari mínu yfir það hvað við erum búin að gera af því að við erum sem betur fer búin að gera mikið á þessu kjörtímabili. En betur má ef duga skal og mikilvægt að hv. Alþingi taki vel í þau fjölmörgu þingmál sem snerta græna orkuöflun sem eru bæði komin inn í þingið og á leiðinni inn í þingið á þessum þingvetri. Virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir hreinskilin svör og tek undir mikilvægi þess að forgangsraða orkunni okkar til heimila og meðalstórra fyrirtækja. En orkustefna sem samþykkt var þvert á flokka hér í þinginu segir að mæta eigi orkuþörf samfélagsins með öruggum hætti til lengri og skemmri tíma. Jafn aðgangur verði á landsvísu að orku á samkeppnishæfu verði og við verðum alltaf með græna orku til heimila og fyrirtækja. Þessi markmið eru metnaðarfull og góð en spurningunni um það hvernig við ætlum að afla þessarar grænu orku er enn ósvarað og ekki síður á hve löngum tíma við ætlum að afla hennar. Það er ljóst að á sama tíma og önnur lönd eru að greiða götu endurnýjanlegrar orkuvinnslu stefnum við í þveröfuga átt hér á landi. Leyfisveitingaferlið er langt og tímafrekt og tekur langan tíma eftir að virkjunarkostur verður hugmynd og þar til farið er að framkvæma, auk þess sem styrking flutningskerfis raforku þolir enga bið. Því vil ég spyrja hæstv. ráðherra: Hvaða aðgerðir ætlar ráðherra að ráðast í til að tryggja framboð grænnar orku fyrir heimilin í landinu, atvinnulífið og ekki síður orkuskiptin?

Við erum að koma með fjórða áfanga rammaáætlunar inn í þingið. Raforkuöryggisfrumvarpið, við erum að koma núna með frumvarp sem snýr að einföldun þegar kemur að vindorkunni, tekjuskipting milli ríkis og sveitarfélaga, kerfisáætlun er að koma og þetta er alls ekki tæmandi

Hér flyt ég skýrslu um almannavarnaástand á Reykjanesskaga. Í upphafi vil ég segja að hugur minn og íslensku þjóðarinnar er hjá íbúum Grindavíkur. Það er mikilvægt að við tökum öll höndum saman til að styðja Grindvíkinga. Það hefur verið huggun í því að sjá íslensku þjóðina taka utan um Grindvíkinga sem og að sjá fumlaus viðbrögð viðbragðsaðila í gríðarlega krefjandi aðstæðum. Ef við lítum til jarðhræringanna sýndu líkanareikningar í upphafi, föstudagskvöldið 10. nóvember, að kvikuflæði inn í ganginn hafi verið 5.600 m³ á sekúndu en dregið hefur hratt úr innrennslinu og í gær var rennslið líklega um 30–50 m³ á sekúndu. Það er ögn meira en í fyrri gosum og þýðir það er minni þrýstingur í kvikuganginum en ef það kemur til eldgoss er hægt að búast við því hvar sem er á kvikuganginum. Skjálftavirkni á umbrotasvæðinu hefur verið nokkuð stöðug frá miðnætti 11. nóvember. Veðurstofan hefur einbeitt sér sérstaklega að svæðinu í og við Grindavík og heldur úti sérstakri vöktun fyrir viðbragðsaðila sem sinna aðgerðum á staðnum. Merki um hægari landbreytingar og minni skjálftavirkni voru fyrir þrjú síðustu gos á Reykjanesskaga og því er nú tími aðgæslu. Óvissan er mikil og erfið fyrir íbúa Grindavíkur og okkar bíður gríðarstórt verkefni fram undan. Grindvíkingar þurfa nú að læra að haga bæjarlífi sínu utan bæjarins og til þess þurfa þeir styrk samfélagsins alls. Ljóst er að miklar skemmdir hafa orðið á vegum, lögnum, innviðum og öðrum mannvirkjum í og við Grindavík. Þessar skemmdir hafa orðið til þess að loka hefur þurft vegum og hlutar svæða í Grindavík eru án heits vatns og rafmagns. Viðgerðir standa nú yfir eftir því sem unnt er og öruggt þykir en ljóst er að bilanir sem þessar hafa áhrif á önnur kerfi utan Grindavíkur. Þar nefni ég leka í lögnum heits vatns í Vogum í dæmaskyni. Víða eru umtalsverðar skemmdir á jarðvegi, sprungur og jarðsig og sigdalur hefur myndast í vestanverðri Grindavík. Undanfarna daga hefur verið unnið að björgun nauðsynja og verðmæta af heimilum jafnt sem fyrirtækjum. Staðið var að björgunaraðgerðum í austurhluta Grindavíkur á sunnudag og í gær stóðu yfir umfangsmiklar björgunaraðgerðir um alla Grindavík. Gert var ráð fyrir að íbúar úr hluta bæjarins fengju að fara inn á heimili sín í gær

Þetta eru t.d. aðgerðir til að fyrirbyggja tjón vegna skorts eða skerðinga á rafmagni eða vöntun á daglegri þjónustu. Þeim tilmælum hefur verið beint til allra starfseininga almannavarnakerfisins að skrásetja, staðsetja og ljósmynda skemmdir eftir því sem unnt er og miðla þeim upplýsingum til samhæfingarmiðstöðvar almannavarna. Ef gæfan verður með okkur varðandi staðsetningu eldgossins þá mun það verða gríðarstórt sameiginlegt átak okkar allra, stjórnvalda, sveitarfélaga, íbúa og fyrirtækja, að endurreisa Grindavíkurbæ og hlúa að íbúum bæjarins. Á sama tíma þurfum við að huga að langtímaöryggi á svæðinu. Það gerum við t.d. með því að auka viðbúnað með áframhaldandi gerð hættumats og viðbragðsáætlana en jafnframt með byggingu mannvirkja sem verja mikilvæga og ómissandi innviði. Í því ljósi er afar ánægjulegt að frumvarp til laga um vernd mikilvægra innviða á Reykjanesskaga hafi verið samþykkt seint í gær á Alþingi. Nú rétt í þessu tók ég ákvörðun á grundvelli laganna um að ráðist yrði í framkvæmd byggingar varnargarða til varnar orkuverinu í Svartsengi. Sú ákvörðun hefur verið tilkynnt ríkislögreglustjóra sem mun strax hefjast handa við að reisa varnargarðinn. Það er okkar von að varnargarðurinn reynist ómetanleg vörn við þeim ógnum sem steðja að mikilvægum og ómissandi innviðum á þessu svæði. Þrátt fyrir að skammur tími hafi verið til stefnu hefur málið verið unnið í samráði við helstu hagaðila eftir því sem kostur gafst. Í því samhengi má nefna að markvisst hefur verið unnið að því að almannavarnakerfið í heild sé sé sem best undirbúið fyrir næstu eldsumbrot á Reykjanesskaganum. Er það gert með því að stjórnvöld og aðrir hagaðilar hugi vel að eigin áhættu, áfallaþoli og viðbragðsgetu. Vinna hefur staðið yfir um þó nokkurn tíma en þó er enn nokkuð langt í land. Ef litið er 60 ár aftur í tímann er ljóst að náttúruhamfarir eru tíðari nú en þá. Við erum því miður að sjá fleiri eldgos en við höfum áður gert og meiri öfgar í veðri sem hafa meiri áhrif en áður á íslenskt samfélag. Við Íslendingar höfum verið í nokkurn veginn viðvarandi almannavarnaástandi undanfarin ár en það hefur líka skilað okkur mikilli og ómetanlegri þekkingu og reynslu sem nýtist okkur vel þegar kemur að því að takast á við margs konar vá. Við getum rétt ímyndað okkur að allar starfseiningar almannavarnakerfisins eru undir afar miklu álagi. Það er gríðarlega mikilvægt að við hlúum vel að almannavarnakerfi okkar og fólkinu sem í því starfar nú sem endranær með því að styrkja það sem og leita leiða til að auka skilvirkni þess. Við erum í dag með eitt fremsta almannavarnakerfi heims og af því getum við verið stolt. Við erum hins vegar lítil þjóð í stóru og hrjóstrugu landi og því þurfum við að leita leiða til að styrkja kerfið enn frekar. Á þessum tímum, á meðan við erum að berjast við þessa náttúruvá, er sú vinna í fullum gangi. Í samræmi við stefnu stjórnvalda í almannavarna- og öryggismálum frá árinu 2021 vinnur dómsmálaráðuneytið nú að því að efla grunnskipulag almannavarna í löggjöf og framkvæmd, m.a. með heildarendurskoðun almannavarna. Markmiðið með heildarendurskoðuninni er að skoða alla þætti skipulagsins þannig að almannavarnakerfið okkar eflist enn frekar og verði sem best í stakk búið til að takast á við hvers konar ógnir. Einnig er brýnt að skýra enn frekar hlutverk og ábyrgð allra þeirra sem vinna að almannavörnum og að almannavarnalögin verði enn skýrari og aðgengilegri öllum. Við munum ekki komast hjá því að fara í þessa allsherjarendurskoðun á kerfinu. Við þurfum að stækka kerfið, fá fleiri að borðinu og þannig styrkja það. Reynsla undanfarinna ára hefur sýnt okkur að fyrirbyggjandi aðgerðir og undirbúningur geta dregið úr áhættu og verndað líf og eignir. Við þurfum að vera reiðubúin, undirbúa okkur á öllum sviðum samfélagsins og samhæfa okkur þannig að við getum tryggt

sem mörg hver börðust í bökkum við að bjarga verðmætum sínum og tilfinningalegum fjársjóðum, kveðja heimili sín og aleigu eftir því sem þau best vita. Það eru fjölmargar spurningar sem brenna á almenningi og hugurinn fer vissulega á flug.

hvenær og hvort það hreinlega liggi fyrir. Við sjáum fyrir endann á gerð varnargarðanna við Svartsengi og við vitum það að varnargarðar skipta gríðarlegu máli.

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Dómsmálaráðherra barst beiðni frá ríkislögreglustjóra síðastliðið fimmtudagskvöld um að hefja tafarlaust byggingu varnargarða til varnar orkuverinu í Svartsengi. Það var rætt í ríkisstjórn á föstudaginn síðasta og samþykkt að fara í gerð frumvarps þess sem samþykkt var hér á Alþingi í gærkvöld. Þrátt fyrir það taldi ráðherra ekki forsvaranlegt að bíða þannig að við hófum strax á föstudag vinnu við að flytja tækjabúnað sem og að safna efni og flytja efni inn á svæðið til að við gætum verið undirbúin ef og þegar Alþingi veitti leyfi fyrir þessari framkvæmd, sem er gríðarstór. Þetta eru 400.000 m³ af efni að lágmarki sem þarf í þetta verkefni. Það er áætlað að það séu um 20.000 vörubílar.

Það er sömuleiðis búið að teikna varnargarða til að verja byggðina í Grindavík. Það eru líka leiðigarðar og við sjáum möguleika á því að geta farið í þá miðað við hvar gos kemur upp. En við erum á óvissustigi.

að hæstv. dómsmálaráðherra nái árangri með þeim hætti sem lýst er í svarinu og að við getum þá treyst áfram á heiðarleg og opin samskipti hér á vettvangi þingsins.

Ég tek undir með hv. þingmanni. Við berum öll þá von í brjósti að þessi framkvæmd, sem manni finnst vera einhvern veginn svo lítilvæg í ljósi krafta náttúrunnar sem þarna eru undir þetta er það minnsta viðbragð sem við sjáum núna til að tryggja byggð, tryggja að lífsviðurværi geti verið óskorað á Reykjanesi. Við vitum ekki hvar kvika kemur hugsanlega upp. Við munum gera allt sem í okkar valdi stendur til að verja byggðina í Grindavík ef þess er nokkur kostur og við munum gera allt sem í okkar valdi stendur til að standa vörð um orkuverið í Svartsengi sem tryggir íbúum á öllu Reykjanesi, 30.000 manns, öryggi og búsetuskilyrði til að búa á Suðurnesjum.

vegna er hugur minn hjá þeim og ég óttast um hvað getur skeð. Við erum búin að samþykkja núna, og það er sem betur fer byrjað að hugsa um varnargarða.

plön um að setja vírbundnar steinblokkir, grjótgarða? Hvernig er hugsað um grunninn á þessum varnargörðum og hvernig er hugsað um uppbyggingu á þeim

Nú er ég ekki verkfræðingur en verkfræðistofan Verkís hefur haft það verkefni með höndum síðustu vikur, í nokkuð langan tíma, að hanna þetta mannvirki. Þetta er gríðarstórt mannvirki og það mun sjást um langan veg á Reykjanesi. Hugmyndin er að ryðja land, að ryðja upp hrauni, en einnig að keyra efni til viðbótar við það.

Hugmyndin er að byrja með 2–3 metra háan garð og síðan væri hægt að bæta við hann hlémegin ef til goss kæmi. Undirstöður þessa garðs eru svona 30–50 metrar á breidd en raskað svæði verður allt að 100 metra lína. Það er mjög breitt þannig að grunnur garðsins verður um 20–30 metrar, fer eftir landslaginu, og við væntum þess að hann virki. Það er ekki er gert ráð fyrir því að garðurinn sé járnbentur.

Það er verið að vinna með margar sviðsmyndir úti á Reykjanesi. Ein versta sviðsmyndin er sú að það gæti hugsanlega gosið á fleiri stöðum en einum. Ein versta sviðsmyndin er ef það kemur til sprengigoss í hafi. Það er líka hryllileg sviðsmynd ef kvika kemur upp í miðbæ Grindavíkur. Það er verið að horfa til allra þessara þátta og það er búið að grandskoða allar mögulegar sviðsmyndir, líka þær vondu. Það eru áætlanir komnar, m.a. frá Orkustofnun, hvernig þarf að bregðast við ef við missum orkuverið í Svartsengi eða við þurfum að slökkva á orkuverinu í Svartsengi, því að sú sviðsmynd

allt það sem hefur verið að gerast í Grindavík. Við erum ekki einu sinni farin að sjá fyrir endann á þeim hamförum sem þar ganga yfir. Það er margt sem þarf að gera fyrir Grindvíkinga, ekki bara verja orkuverið heldur tryggja afkomu, tryggja þeim húsnæði, tryggja börnunum skólavist og ýmislegt annað. Verkefnalistinn er sennilega ansi langur akkúrat núna. Á slíkum neyðartímum er mikilvægt að við vinnum öll vel saman

hér á þingi um næstu skref í öllum þeim málefnum sem eru tengd Grindavík, ekki bara samstarf þegar kemur að því að greiða atkvæði um einhverja hluti heldur um það að búa til þær lausnir

Það er algerlega óhugsandi og erfitt að setja sig í spor fólks sem fær innan við klukkustund til að yfirgefa heimili sitt og allt sem því er kærast og keyrir í myrkrinu út í óvissuna og veit ekki hvað tekur við. Það er okkar hér á Alþingi Íslendinga að létta á þeim mikla kvíða sem hlýtur að sitja í brjóstum fólks með því að tala mjög skýrt afkomu fólks, húsnæði og hvernig við Íslendingar ætlum að grípa íbúa Grindavíkur í þessum skelfilegu aðstæðum.

Það mun ekki standa á mér að vera í mikilli samvinnu við þingið í þessum verkefnum sem fram undan eru. Eins og ég sagði áðan erum við núna í óvissunni. Það er verið að bíða. Líkur á gosi eru enn gríðarlega miklar. Það eru enn miklar líkur á að þær hörmungar sem gerðust á föstudag geti orðið meiri. Því er svo mikilvægt að í öllum þessum málefnum, alveg sama hvort það snýr að almannavörnum, félagslega þættinum, afkomuöryggi, húsnæðismálum eða öðru, að við séum öll í þessu húsi í þéttu samtali og stöndum saman í því að finna lausnir.

Hefur það verið rætt innan ríkisstjórnar eða ráðuneytis að tryggja aukið fjármagn og frekari eflingu almannavarna?

og einnig kom fram í ræðu minni getum við verið svo stolt af almannavarnakerfinu okkar. Við eigum eitt besta almannavarnakerfi í heimi og ég er ekki viss um að allir Íslendingar geri sér grein fyrir því. helgast kannski af því að við búum í landi náttúruhamfara. Landið okkar er sífellt að kasta í okkur mjög erfiðum og krefjandi verkefnum sem okkur hefur á sögulegum tíma gengið vel að vinna úr og standa saman. Ég efast ekki um það eitt augnablik að við munum fara í gegnum þetta og við getum tekist á við þetta. En það er ljóst að við horfum fram á langan tíma tíma eldsumbrota og jarðhræringa á Reykjanesi þannig að álagið sem núna er verður viðvarandi í langan tíma. Því er mjög brýnt að styrkja almannavarnakerfið hér á landi.

og aðgerðir verði allar uppi á borðum og býst svo sem ekki við öðru en að þannig verði það. Við erum að horfa á húsnæðisvanda heils sveitarfélags, 4.000 manns sem eru í óvissu um húsnæði, sem eru í óvissu um afkomu, sem eru í óvissu um öryggi sitt, fullkomin óvissa um atvinnustarfsemi. Við erum að horfa á mikið og útbreitt og alvarlegt eignatjón, mikla óvissu og svo auðvitað tilfinningalegt tjón. Ég hjó eftir því að hæstv. ráðherra nefndi mikilvægi þess að efla grunnskipulag almannavarna, talaði um allsherjarendurskoðun í þeim efnum

hvaða vinna hvað þetta varðar hafi átt sér stað í ráðuneytinu fyrir þessa allra síðustu daga í ljósi mikilvægis þess að búa í haginn og mikilvægis þess að efla grunnskipulag. Eldsumbrotin hófust fyrst fyrir um tveimur árum síðan. Jarðfræðingar voru sammála um að þá væri að hefjast lengra tímabil eldsumbrota. Grunnspurningin

Og eins og ég sagði líka fyrr í dag þá erum við fámenn þjóð í stóru og kannski oft og tíðum erfiðu landi. Þess vegna erum við alveg gríðarlega heppin að við erum með tæplega 5.000 manns sem eru virk í björgunarsveitum hringinn í kringum landið, sjálfboðaliða sem eru tilbúnir dag eða nótt að rjúka út í hvaða veður eða hvaða óvissu sem er til að bjarga verðmætum og mannslífum. Maður hefur vitaskuld áhyggjur af því að eftir svona langan tíma hafi reynt verulega á fólk og þetta er erfitt. Það er líka erfitt sálrænt fyrir sömu manneskjurnar að standa í stafni ár eftir ár til að tryggja öryggi landsmanna. Við höfum haft áhyggjur af þessu í ráðuneytinu og það er að hluta til þess vegna sem við höfum ákveðið að endurskoða lög um almannavarnir sem, ef ég fer rétt með, hafa ekki tekið breytingum síðan 2008. hafa ekki tekið breytingum síðan 2008. Sú vinna hófst í sumar og það er verkefnahópur að störfum sem er að fara hringinn í kringum landið og hitta viðbragðsaðila, hvort sem það er lögregla, björgunarsveitir eða aðrir, einmitt með það að augnamiði að styrkja kerfið okkar enn frekar. Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra kærlega fyrir svörin því að eins og hún nefnir hér sjálf í andsvörunum þá er þetta viðvarandi almannavarnaástand sem hefur staðið núna um nokkurra ára skeið. Ráðherra nefnir jafnframt að lög um þennan málaflokk hafi síðast sætt heildarrýni og heildarendurskoðun árið 2008. Ég er auðvitað bara að spyrja til að átta mig á því þegar þessi verkefni, væntanleg frumvörp, koma hingað inn í þingið, hversu nálægt það er í tíma. Hófst öll þessi vinna fyrst í sumar eða hefur hún staðið um lengri tíma, upp á það að þingheimur geti áttað sig á því hvers er að vænta frumvarpavinnu fyrir Alþingi? Erum við að fá þessi frumvörp inn núna fyrir jól? Erum við að fá þau inn á allra næstu dögum? Allt skiptir þetta máli um þær aðgerðir sem við erum að horfa fram á og ég ítreka upphafsorð mín við stöndum öll saman í þessu. Alþingi vill geta unnið þessi mál vel. Þá skiptir máli (Forseti hringir.) að við sjáum fram á það hvers er að vænta um verkefni hingað inn á Alþingi.

Virðulegi forseti. Ég vil bæta við fyrra andsvar mitt að það er búið að vera í gangi núna í langan tíma ráðuneytisstjórahópur sem hefur samhæfingarhlutverki að gegna varðandi þessa náttúruvá sem ég nefndi hér áðan sem hefur verið viðvarandi. Sömuleiðis hefur verið á vegum Stjórnarráðsins innviðahópur. Hann er að vinna mjög kröftuglega einmitt að því að bregðast við, eins og hér var nefnt, svona stórum verkefnum eins og ef við missum hitaveituna. Stefna var sett 2021 varðandi almannavarnir og í kjölfarið fór þessi vinna af stað, þessi heildarendurskoðun laganna. Lögin voru sett 2008. Ráðherra gerir ekki ráð fyrir því að leggja fram breytingar á almannavarnalögum á þessu þingi heldur að gera það á þingi næsta haust.

Í fyrsta lagi kom fram í fyrirspurnatíma áðan í svörum hæstv. forsætisráðherra að fyrir lægi skýrsla um greiningu innviða og áhættuþátta frá 2022 varðandi Reykjanesið og jarðhræringar þar

sem væri skynsamlegt að vinna svona meira tímanlega heldur en við erum að finna okkur í núna varðandi varnargarðinn. Þessi tillaga um varnargarð hefur legið fyrir lengi, frumhönnun hans unnin 2021, ef ég skil það rétt, síðan lendum við í þessu mikla tímahraki núna við að koma þessu á koppinn þó að viðvaranir um þessar sviðsmyndir hafi verið taldar líklegar um allnokkurt skeið. skeið. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra hvort það sé fleira í þessari greiningu og þessari skýrslu frá 2022 sem við í þinginu ættum með sanni að taka upp og vinna þá með skipulegri hætti sem getur bæði tryggt haganlegri útfærslur, lægri kostnað og meiri öryggistilfinningu. Ég spyr hæstv. ráðherra: Er fleira í þessari skýrslu sem við ættum að taka til meðferðar með svipuðum hætti og gert var hér í gær varðandi öryggisgarðinn?

Því hefur verið fleygt fram, sérstaklega á síðustu dögum: Af hverju í ósköpunum var ekki búið að byggja þennan varnargarð? Af hverju vorum við ekki búin að bregðast við? Það er auðvelt að vera vitur eftir á. Það hefur líka verið sagt við mig síðasta sólarhringinn: Bíddu, er ekki að slakna á spennu í Grindavík, þurfum við nokkuð að fara í þetta?

algerlega óforsvaranlegt að taka tillit til þegar maður horfir á heildarhagsmunina sem þarna eru undir. Ég get

að leggja Suðurnesjalínu 2 til að tryggja meiri og tryggari raforku inn á Suðurnesin. Það er að takast núna. Við verðum að tryggja raforkuna og við verðum að tryggja heita vatnið og við verðum líka að tryggja kalda vatnið. Orkufyrirtækið HS veitur hefur skilað inn ásamt HS Orku og Orkustofnun beiðni um að þeir fái að fara í það að bora fyrir köldu vatni og koma upp varavatnsbóli á Suðurnesjum sem er einnig mjög nauðsynleg aðgerð, svo ég fái nú að nefna eitthvað.

seinna andsvari langar mig til að spyrja hæstv. ráðherra út í það með hvaða hætti ríkisstjórnin hefur rætt að heildartjón verði bætt. Nú liggur fyrir geta Náttúruhamfaratryggingar eins og eignasafn hennar er um síðustu áramót. Það eru ýmsir sjóðir, varasjóðir og aðrir sjóðir, viðlagasjóðir sem eru til í ríkiskerfinu, en ef verstu sviðsmyndir raungerast þá fer því fjarri að svigrúm sé til að standa undir því tjóni sem orðið gæti. Hvernig sér hæstv. ráðherra fyrir sér að því verði mætt? Verður það með frekari skattahækkunum eins og eins og samþykktar voru hér í gær í tengslum við varnargarðsmálið eða verður það með aðhaldi hjá ríkissjóði þannig að það verði raunverulega forgangsraðað með tilliti til hagsmuna þeirra sem nú eiga um sárt að binda á Grindavíkursvæðinu?

þá er það ekkert léttvægt að auka skattheimtu á fólk og ég tek því ekki léttvægt. Við erum í stórkostlegum hamförum þar sem tjón nú þegar hleypur á milljörðum

þá komum við í veg fyrir svo stórkostlega stórt tjón sem hugsanlega gæti orðið, sem myndi lenda á ríkissjóði og íþyngja honum verulega. Kostnaður Kostnaður við svona framkvæmdir eru miklar og við getum aldrei annað en tekið þær byrðar, öll þjóðin.

Frú forseti. Miklar skemmdir hafa nú þegar orðið í Grindavík, bæði á húsum í bænum og á innviðum bæjarins, og enn eru miklar líkur á gosi. Í slíkum aðstæðum er samtakamátturinn mikilvægur og það er ómetanlegt að finna þann samhug sem Grindvíkingum er sýndur. Samfylkingin mun leggja stjórnvöldum lið í að virkja samtrygginguna til stuðnings Grindvíkingum og öðrum sem kunna að verða fyrir tjóni. Okkur hefur farnast best þegar við treystum á okkar besta fólk á sviði vísinda og almannavarna. Við búum við öflugar almannavarnir sem við getum treyst. Á sama tíma og ég sendi Grindvíkingum mínar allra bestu kveðjur vil ég þakka þeim viðbragðsaðilum, vísindamönnum, heimamönnum, viðgerðarmönnum, og fleiri mætti nefna, sem hafa staðið vaktina dag og nótt vegna ástandsins. Hversu vel það gekk bæði að rýma bæinn og svo hvernig gengið hefur að hleypa íbúum Grindavíkur til að sækja verðmætar eigur sínar, sýnir okkur hversu framúrskarandi okkar fólk er.

Mikilvægt er að nýta tímann vel í fyrirbyggjandi aðgerðir. Það er traustvekjandi að vita að Keflavíkurflugvöllur sé ekki í hættu vegna hraungoss, jafnvel þó að Suðurnesin verði rafmagns- og vatnslaus. Varaafl er á staðnum og skipulag um mönnun einnig til reiðu. Hins vegar er önnur sviðsmynd uppi verði gosið í sjó með tilheyrandi öskufalli. Þá yrði stærra svæði en Suðurnesin undir hjá viðbragðsaðilum. Starfsemi heilbrigðisstofnunarinnar mun ekki heldur raskast. Þar er einnig nægt varaafl og skipulag starfsstöðva heilbrigðisstarfsfólks tilbúið. Ég hvet stjórnvöld til þverpólitísks samtals um aðgerðir, hvort sem þær eru efnahagslegar eða félagslegar, varði vinnumarkaðinn, fyrirtæki eða heimili Grindvíkinga. Verðmætin eru ekki aðeins í fasteignum og fyrirtækjum heldur ekki síður í fólkinu sjálfu, í listum og menningu. Reyndar tengist efnahagur félagslegri stöðu og andlegri og líkamlegri heilsu. Rauði krossinn á Íslandi gefur út góð ráð sem varða líðan í því ástandi sem Grindvíkingar búa við. Ég hvet alla þá sem hafa áhyggjur af sinni eigin líðan, barna sinna eða annarra til að hringja í hjálparsíma Rauða krossins, 1717. Einnig er netspjallið alltaf opið á Þegar búið er við neyðarástand líkt og Grindvíkingar gera nú má búast við að því fylgi tilfinningalegt uppnám. Þetta er í raun ólýsanlegt áfall. Það er óþægilegt að finna fyrir vanmætti gagnvart náttúrunni, óvissan tekur á og það er mikilvægt að huga að líðan sinni og þeirra sem næst manni standa. Það þarf einnig að huga að líðan lykilfólks í almannavörnum; björgunarsveitar, lögreglu og þeirra sem vakta mikilvæga innviði. Þau þurfa afleysingu og hvíld. Ef til vill þurfa stjórnvöld að taka fleiri ákvarðanir með hraði varðandi Reykjanesskaga til að verja bæði innviði og heimili fólks. Við í Samfylkingunni munum leggja ríkisstjórninni lið ef til þess kemur. Ég vil hvetja Suðurnesjamenn til að kynna sér upplýsingar um Náttúruhamfaratryggingu Íslands á vefnum Ísland.is. Fólk þarf að kynna sér hvað tryggt er með hamfaratryggingum og hvað ekki, hvað telst til beinna tjóna eða óbeinna og hvaða tryggingar grípa við mismunandi tjón og aðstæður. Það er ekki of seint fyrir Suðurnesjamenn utan neyðarsvæðisins að yfirfara tryggingar sínar. Á íbúafundi í Reykjanesbæ á dögunum var upplýst að ef Svartsengi lokast og hitaveitan verður óvirk geta lagnir í húsum sprungið í frosti, og það tjón ber húseigandinn. Þess vegna þarf fólk að kynna sér hvað hægt er að gera til að fyrirbyggja tjón við slíkar aðstæður. Það er sannarlega þörf á bakvarðasveit iðnaðarmanna sem gætu komið til hjálpar. Nýtum reynslu af öðrum áföllum og aðgerðum. upp hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara þegar ákvarðanir voru teknar, svo sem vegna Vestmannaeyjagossins, afleiðinga skriðufalla í Seyðisfirði og Covid-aðgerða. Það þarf að koma á stöðugleika fjölskyldulífs eins og hægt er með tryggu húsnæði, frysta lán án tilkostnaðar fyrir Grindvíkinga, greiða lokunarstyrki til fyrirtækja og sjá til þess að ráðningarsamband atvinnurekenda og launafólks haldist á meðan óvissa ríkir. Við alþingismenn þurfum að gera allt sem í okkar valdi stendur til að létta óþarfaáhyggjum af Grindvíkingum. Nægar eru þær samt. Við erum í miðjum storminum og vitum ekki hvernig þessir atburðir enda. Stjórnvöld þurfa að nýta tímann vel í allar fyrirbyggjandi aðgerðir sem mögulegar eru, allt frá byggingu varnargarða að hamfaratryggingum og afkomu fólks og heilsu. Virðulegi forseti. Ég vil byrja á að þakka hæstv. dómsmálaráðherra fyrir sína munnlegu skýrslu. Það skiptir okkur máli. Það er hverju orði sannara að við stöndum frammi fyrir mikilli náttúruvá, einni þeirri stærstu sem við höfum séð á okkar líftíma. Það er því afar mikilvægt að næstu skref sem stigin eru séu réttu skrefin. Við þurfum að grípa vel utan um aðstæðurnar sem hafa nú skapast á Reykjanesskaga og við þurfum að taka vel utan um fólkið sem og að passa upp á gagnsæi og að allar upplýsingar sem hlutaðeigandi aðilar fá séu skýrar, því að það er engum greiði gerður að hylma yfir raunverulega stöðu. Nú þarf að fara í sérstakar aðgerðir til að mæta fólkinu. Með hvaða hætti það verður gert er verkefni sem verður lagt í hendur ríkisstjórnarinnar að finna út úr. Við þurfum að finna fólki búsetuúrræði til lengri tíma því að það á það enginn skilið, eins og hæstv. dómsmálaráðherra nefndi hér í gær, að upplifa sig sem flóttamann í eigin landi. Það skiptir máli að við finnum lausn á þeirri stöðu sem uppi er og stígum örugglega til jarðar fyrir fólkið í Grindavík. Ég vil einnig nýta tækifærið hér í dag til að hrósa því aðdáunarverða starfi sem átt hefur sér stað undanfarna daga og vikur hjá viðbragðsaðilum okkar. Við eigum flott fagfólk á öllum sviðum og við höfum ítrekað orðið vitni að því að þau standa vaktina við mjög krefjandi aðstæður. Við höfum séð það í verki hversu mikilvægt það er að allar neyðar- og viðbragðsáætlanir séu skýrar og sú vinna sem unnin hefur verið eftir þeim hefur verið til fyrirmyndar. Ég vil enda ræðu mína hér í dag á að þakka fyrir það ómetanlega starf viðbragðsaðila sem hafa sýnt hnökralaus viðbrögð við erfiðar aðstæður og Grindvíkingum sína

og þegar áföll dynja yfir og fyrir það getum við ekki verið annað en þakklát. Virðulegur forseti. Í okkar landi elds og ísa skiptir miklu máli að þjóðin standi saman í baráttunni gegn náttúruhamförum. Okkar hugur er með Grindvíkingum á þessari stundu. Það er nær ómögulegt að setja sig í spor þeirra, að þurfa að yfirgefa heimili sín í óvissu um hvort og hvenær þau geti snúið aftur. Við þurfum að leggja okkar að mörkum til að styðja við Grindvíkinga og gera allt sem í okkar valdi stendur til að aðstoða þá í gegnum þessa erfiðu tíma. Við Íslendingar stóðum saman þegar gaus í Vestmannaeyjum árið 1973 og við munum standa saman með Grindvíkingum. Við höfum lært af þeim aðgerðum sem þá var gripið til og vitum betur í dag hvaða aðgerðir virka vel og hvaða aðgerðir henta illa. Við vitum hversu mikilvægt það er að hlúa að börnum á tímum sem þessum og hvernig þarf að skipuleggja viðbragð þegar kemur að þeirra andlegu heilsu. Það er mikilvægt að reyna eftir bestu getu að tryggja að skólabekkir og árgangar geti haldið hópinn. Þegar hefur orðið töluvert tjón á innviðum í Grindavík og jafnvel þótt allt þróist á besta veg munum við þurfa að aðstoða Grindvíkinga vegna þess tjóns sem þegar hefur orðið, bæði andlega og fjárhagslega. Við þurfum að tryggja að upplýsingar berist til fólks með skilvirkum hætti um réttindi þeirra og skyldur. Grindvíkingar lifa í óvissu um hvort þeir geti snúið aftur til síns heima, hvort þeir fái greidd laun eða atvinnuleysisbætur, hvort þeir þurfi að halda áfram að greiða af lánum, tryggingum, fasteignagjöldum og öðru vegna heimila þeirra. Þessa óvissu ber okkur að skýra sem fyrst og þar tel ég að skýra beri allan hugsanlegan vafa Grindvíkingum í hag. Við þurfum að skipuleggja og hefja vinnu við að útvega Grindvíkingum tímabundið húsnæði og jafnframt gera áætlanir um langtímahúsnæði.

Þjóðin yrði að jafna þessu tjóni á sig, hér væri um sameiginlegan vanda þjóðarinnar að ræða og til yrði að koma alger samábyrgð þjóðfélagsins. Þessi orð mættu vera okkur veganesti inn í næstu daga, vikur og mánuði því þau eiga jafnvel við í dag og þá. Mig langar að koma hér aðeins inn á þátt bankanna. Á flestum ef ekki öllum húsum hvíla fasteignalán og nú hvíla þau á húsum sem jafnvel eru óíbúðarhæf eða eiga hugsanlega eftir að fara undir hraun. Samkvæmt frétt Heimildarinnar í morgun eru fyrstu skref bankanna að bjóða Grindvíkingum upp á frystingu fasteignalána. Í fréttinni stendur, með leyfi forseta: „Stóru viðskiptabankarnir þrír bjóða Grindvíkingum nú allir upp á frystingu fasteignalána, sem felur í sér að ekki er greitt af lánum, en vextir og verðbætur bætast við höfuðstól.“ Í alvöru? Samkvæmt nýlegum greiðsluseðlum hefur fólk verið að greiða 10.000 krónur inn á lánið og 490.000 krónur í vexti. Þessi tíuþúsundkall verður sem sagt frystur og 490.000 kr. bætt ofan á lánið í hverjum mánuði. Búa engir af stjórnendum bankanna yfir nokkurri samkennd og finna þeir aldrei fyrir samfélagslegri ábyrgð sinni? Frysting sem felur í sér að ekki er greitt af lánum en vextir og verðbætur bætast við höfuðstól, er verra en ekki neitt. Fólk stendur mikið verr að vígi að þessari frystingu lokinni en það gerir nú þegar, með skuld sem hefur hækkað og, í atburðum eins og þessum, jafnvel með óíbúðarhæfa eign sem hefur safnað á sig skuldum í vikur eða mánuði. Þetta var ein af „lausnunum“ sem fólki í vanda var beint í eftir hrun og það fór alltaf illa. Ef þetta tilboð bankanna sýnir fram á og staðfestir eitthvað, er það það að samkennd, sómakennd og samfélagsleg ábyrgð er ekki til hjá stjórnendum þeirra. Við sem samfélag eigum meira inni hjá bönkunum en þetta. Þeir verða einfaldlega að fella niður greiðslur á þessum lánum þar til mál taka að skýrast. Það væri smá bragur á því og í raun það minnsta sem þeir geta gert fyrir fólk í gríðarlega erfiðum aðstæðum. Það er samábyrgð þjóðfélagsins að berjast gegn náttúruvá þeirri sem nú er fyrir hendi í Grindavík, tryggja öryggi landsmanna og bæta það tjón sem kann að hljótast eða þegar hefur Það hefur verið fallegt að fylgjast með samhug þjóðarinnar í garð Grindvíkinga á undanförnum dögum. Við erum fámenn þjóð og það þekkja flestir einhvern í Grindavík sem færir atburði sem þessa nær okkur öllum. Íslendingar hafa áður sýnt samúð sýna í verki og við munum gera það aftur í gegnum þessa erfiðleika. Ég er líka þakklát þeim mikla samhug sem ríkir meðal þingmanna hér í dag og treysti því að sá samhugur leiði til samvinnu í þágu Grindvíkinga Því, svo ég vitni aftur í orð Ólafs Jóhannessonar við upphaf eldgossins í Heimaey og uppfæri þau aðeins, þá er það skylda samfélagsins að gera allt, sem unnt er, til að tryggja stöðu Grindvíkinga og bæta þeim tjón þeirra. Virðulegi forseti. Það verkefni sem við stöndum frammi fyrir er eiginlega stærra en hugur okkar getur náð yfir, hvort heldur er að verja innviði, halda utan um fjölskyldur og einstaklinga eða uppbygging og langtímaplan fyrir Grindvíkinga sem og öll önnur sem búa á Reykjanesi. Einn fjórði af Íslandi er á virku eldfjallasvæði. Það skiptir því gríðarlega miklu máli að við eigum öfluga vísindamenn, viðbragðsaðila sem og mikilvæga sjálfboðaliða. Þetta fólk hefur verið á vaktinni, ekki bara undanfarna daga heldur undanfarin ár og þau verða það áfram. Í auðmýkt þakka ég þeim öllum fyrir sín störf. Við sem samfélag, stjórnmálafólk, hvort heldur er hér á Alþingi eða í sveitarstjórnum, þurfum öll að takast á við þessi verkefni, bæði með skjótu viðbragði við yfirstandandi ástandi en ekki síður til langs tíma, og endurskoða stöðu okkar hér á landi út frá þeirri þekkingu sem við höfum og framtíðarspám sem fyrir liggja. Til skemmri tíma verðum við að tryggja öryggi manna og málleysingja og vinna að lausnum við þeim bráðavanda sem heilt bæjarfélag stendur frammi fyrir húsnæðismál, atvinnumál, skóla- og félagsmál. Við verðum að tryggja afkomu og öryggi fólks í Grindavík. Mikilvægt er að varðveita ráðningarsambönd atvinnurekenda við starfsfólk sitt á meðan óvissan er jafn mikil og hún er nú. Það er ótækt að afkomuáhyggjur bætist við byrðar fólks sem þegar glímir við kvíða og sorg vegna missis heimila og áhyggjur af líðan og skólagöngu barna sinna svo að eitthvað sé talið. Hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra hefur sett af stað vinnu til að tryggja afkomu og öryggi fólks í Grindavík í góðu samtali við fjármálaráðherra og aðila vinnumarkaðarins. Horft verður til reynslunnar af úrræðum frá kórónuveirufaraldrinum og stefnt að því að viðkomandi atvinnurekendum sé auðveldað að greiða laun um næstu mánaðamót. Virðulegi forseti. Að verja innviði til að tryggja öryggi 30.000 íbúa á Reykjanesi er ekkert smámál og þarf að vera í forgangi. Öll þjóðin hefur tekið sig saman á neyðarstundu og sýnt svo um munar að við stöndum saman og hvert með öðru þegar áföllin skella á. Þetta þekkjum við frá fyrri tíð, hvort heldur við horfum til Vestmannaeyja, Vestfjarða eða Seyðisfjarðar og fleiri staða þar sem við höfum svo sannarlega sem þjóð staðið með íbúum í skelfilegum aðstæðum og sýnt hvað í okkur býr. Núna ætlum við að gera þetta með smárri álögu á fasteignaeigendur, bæði einstaklinga og fyrirtæki, til að geta varið orkuver sem sér stórum hluta landsmanna fyrir rafmagni og heitu vatni. Mér finnst það afvegaleiða umræðuna að fjalla um þetta sem stórmál. Það hefur margoft komið fram að þetta eru litlar upphæðir á eignafólk sem ég og flestir sem ég hef talað við eru algerlega tilbúnir til að taka á sig og þótt betur væri að gert. Það hefur verið virkilega fallegt að fylgjast með umræðunni undanfarna daga. Alls staðar á landinu býður fólk fram aðstoð, allt frá því að taka að sér gæludýr, gefa leikföng og fatnað, bjóða húsnæði, bjóða fjármagn,

bráðaviðbragð við yfirstandandi ógnvænlegum aðstæðum þá langar mig að nota þessar örfáu mínútur sem eftir eru til að ræða langtímahugsunina. Ég hef rætt það bæði í ræðu og riti að það er eitthvað stórkostlega skakkt í samfélagi þar sem 70–80% allra íbúa safnast saman á einn stað, óháð staðsetningunni. Við búum á eldfjallaeyju. Víða er skriðuhætta, það er snjóflóðahætta en við þurfum til framtíðar að dreifa meira úr okkur. Það verður ekki gert með hreppaflutningum heldur markvissri pólitískri ákvörðun um að gera fleiri staði á landinu svo eftirsóknarverða að fólk vilji þar búa. Þetta þurfa bæði stjórnvöld hér á þingi og sveitarstjórnir um land allt að vinna saman að.

Enn og aftur hefur móðir jörð minnt okkur Íslendinga á mátt sinn og það að við búum á eyju sem er enn í stöðugri mótun. Þeir kraftar sem leystir hafa verið úr læðingi eru af þeirri stærð að verk okkar mannanna eiga enga möguleika. Við horfum því upp á stórfellda eyðileggingu af völdum þeirra jarðskjálfta, landriss og landsigs sem nú á sér stað á sunnanverðu Reykjanesi. Í miðju þessara skelfilegu hamfara er Grindavík og íbúar Grindavíkur upplifa nú atburði á skala sem við Íslendingar höfum blessunarlega ekki þurft að upplifa í rúma hálfa öld. Hugur okkar allra er því hjá þessum íbúum og forgangsvinna okkar hv. alþingismanna verður að vera að tryggja velferð og framtíð þessara íbúa. Öll önnur verk blikna í samanburði við þá vinnu. Við Íslendingar erum svo lánsöm að eiga viðbragðskerfi á heimsmælikvarða. Hafandi starfað innan þessa kerfis í tæp 30 ár hef ég verið þeirrar gæfu aðnjótandi að fá að sjá það þróast og eflast í gegnum árin. Sem betur fer höfum við á undanförnum árum lagt aukið fjármagn í að styðja við uppbyggingu kerfisins. Það eru ekki nema níu ár síðan þeir félagar Víðir og Rögnvaldur, sem við þekkjum öll frá því úr heimsfaraldrinum, þurftu að skipta á milli sín 12 tíma vöktum í samhæfingarstöðinni þegar gaus í Holuhrauni. Þessar vaktir stóðu þeir svo mánuðum skipti því að fjárframlögin til almannavarna á þeim tíma dugðu einungis fyrir örfáum starfsmönnum. Mikilvægt er að því aukna fjárframlagi sem kom til kjarnarekstrar almannavarna í kjölfar heimsfaraldursins sé ekki einungis viðhaldið heldur aukið, því augljóst er að álagið á viðbragðskerfið okkar mun einungis aukast á komandi árum nú þegar fleiri og fleiri eldstöðvakerfi eru að vakna af dvala og við förum að sjá auknar afleiðingar hér á landi af loftslagsvánni. Viðbragðskerfi okkar eru einnig að miklu leyti byggð upp af sjálfboðaliðum frá Rauða krossinum og Slysavarnafélaginu Landsbjörg. Þar standa þúsundir einstaklinga vaktina dag og nótt og án þeirra væri ástandið mun alvarlegra. Það er samt mikilvægt að muna að þegar atburðir og aðgerðir dragast á langinn er ekki hægt að treysta einungis á sjálfboðaliða. Við þurfum því að huga að því hvernig við tryggjum langtímaaðstoð við íbúa Grindavíkur. Við erum enn í miðjum atburði. Það sést best á því að einungis fyrir örfáum mínútum síðan var Grindavík rýmd í annað sinn, því að gös mældust á mælitækjum Veðurstofunnar. Hvort heldur sem það gýs eða ekki er augljóst að skemmdirnar og ástandið í Grindavík er skelfilegt og ansi erfitt fyrir nokkurt okkar að átta okkur á því hvernig íbúum Grindavíkur líður þessa dagana. Því er mikilvægt fyrir okkur öll sem þjóð að taka þessum íbúum opnum örmum og gera allt sem í okkar valdi stendur til að lina þjáningar þeirra. Eitt það skelfilegasta sem fólk sem lendir í náttúruhamförum stendur frammi fyrir er óvissan; óvissan um hvort það getur flutt aftur til síns heima,

Eitt helsta hlutverk ríkisstjórnarinnar á þessum miklu óvissutímum er því að taka ákvarðanir hratt og örugglega sem eyða þessari óvissu. Nú er ekki tíminn til að skipa nefndir eða starfshópa til að spá í hvað eigi að gera heldur er mikilvægt að taka ákvarðanir sem sýna það strax í verki að við munum standa þétt við bakið á öllum íbúum Grindavíkur og gera allt það sem í okkar valdi stendur til að hjálpa þeim. Við í þingflokki Pírata erum tilbúin að vinna þétt og vel með hæstv. dómsmálaráðherra og ríkisstjórninni allri í því að styðja við bakið á Grindvíkingum á þessum skelfilegu tímum. Nú eins og svo oft áður er mikilvægt að við munum að við erum öll almannavarnir.

Ég vil byrja á því að þakka fyrir að þessi umræða eigi sér stað og að þingmenn séu upplýstir um stöðuna frá fyrstu hendi. Þingið samþykkti í gær frumvarp sem fól í sér heimild til uppbyggingar varnargarða og gerð varnarfyllinga yfir veitumannvirki og gröft leiðarskurða með það að markmiði að koma í veg fyrir að innviðir í Svartsengi eyðileggist komi til þess að gos fari af stað. Þarna er um að ræða verulega hagsmuni fyrir samfélagið allt á Suðurnesjum því eins og margoft hefur komið fram í umræðunni þá eru Suðurnesin algerlega háð orkuverinu í Svartsengi með kyndingu húsa sinna. En það þarf fleira að koma til þar sem yfir okkur vofa atburðir sem við höfum ekki upplifað, a.m.k. ekki í hálfa öld. Fólkið í Grindavík hefur þurft að flýja heimili sín og það liggur nú fyrir að skemmdir eru orðnar töluverðar, götur farnar í sundur, hús hafa skemmst og lagnir hafa farið í sundur með tilheyrandi afleiðingum. Því miður er allt útlit fyrir að þetta sé aðeins byrjunin. Það getur enginn komið í veg fyrir eldgos en við ráðum viðbrögðum okkar við því. Þá skiptir svo sannarlega miklu máli að hafa til staðar sterka framvarðasveit sem við erum svo heppin að hafa. Í mínum huga skiptir það máli hvað það er sem við skilgreinum sem almannavarnir. Verndun innviða og fasteigna fellur svo sannarlega undir almannavarnir en í mínum huga telst það ekki síður til almannavarna að hlúa að fólki, koma því í öryggi og aðstoða það við að koma sér í félagslega virkni á nýjan leik. Slíka vinnu er hægt að vinna nú þegar. Fólk þarf að hafa fullvissu um að framfærsla þess sé tryggð, að börnin komist í skóla við fyrsta tækifæri og að ungum sem öldnum verði boðin þátttaka í íþróttum og tómstundum. Þetta eru allt risavaxin verkefni sem verða að vinnast. Til þess að svo megi verða þarf samfélagið allt að leggjast á árarnar. Það er hins vegar ekki hægt annað en að dást að viðbrögðum fólksins sem býður fram aðstoð sína til að styðja við samfélagið í Grindavík og slík upplifun fyllir mann stolti yfir að vera hluti af þessu samfélagi. Það var mikilfengleg sjón að sjá langa röð af vörubílum við Grindavíkurafleggjarann þegar ég keyrði til Reykjavíkur í morgun. Vinna við varnargarðanna er greinilega komin á fullt og það veitir ákveðna öryggiskennd að vita af því. Þessi staða sem við stöndum andspænis núna er flókin að því leytinu til að það þarf að takast á við margar sviðsmyndir og því miður virðast þær ekki góðar. Stóra verkefnið er því að teikna upp viðbragðsáætlanir við sem flestum sviðsmyndum. Það er risavaxið verkefni. Virðulegur forseti. Þeir atburðir sem gætu verið fram undan eru af þeim toga að það er ekki á færi fárra aðila að takast á við þá. Samfélagið allt þarf að koma að. Sú samstaða sem þjóðin hefur sýnt undanfarna daga staðfestir svo sannarlega að það ætlar hún að gera. Hvað bíður okkar veit hins vegar enginn á þessum tímapunkti en þó er ljóst að verulegt tjón hefur nú þegar orðið í Grindavík. Þótt ekkert annað gerist þá liggur það fyrir að samfélagið í bænum þarf mikinn stuðning frá Alþingi, frá öðrum Suðurnesjamönnum og frá þjóðinni allri. Sú vinna sem er farin af stað til að verja orkuveituna er bara fyrsta skrefið í þeirri atburðarás sem virðist blasa við okkur. Komi til þess að gos fari að flæða inn til Grindavíkur þarf að reyna með öllum ráðum að verja bæinn. Það á að reyna að beina hraunflæði vestur fyrir bæinn, m.a. til þess að verja höfnina sem er og hefur verið lífæð samfélagsins. En hvernig sem allt fer, virðulegur forseti, skipta mestu máli þau viðbrögð almannavarnaaðila til bjargar fólkinu sjálfu, því að þegar upp er staðið er það fólkið sem skiptir mestu máli umfram allt annað.

málaflokki dómsmálaráðherra en í ljósi þess að þetta er fyrsta munnlega skýrslan sem hér er flutt um ástandið á Reykjanesi í þessari atrennu þá er nauðsynlegt að ná smá samhengi í hlutina.

Ég ætla að leyfa mér hér að halda til haga gagnrýni minni og fleiri í gær á það með hvaða hætti þessar framkvæmdir eru fjármagnaðar.

að það sé lagður til í flýti nýr sérstakur skattstofn. Þótt hann sé ekki hár þá er ólíklegt að hann haldist á þessum stað annars vegar og hins vegar að hann verði eins varanlegur og flaggað er í frumvarpinu miðað við hvernig um málið var rætt í allsherjar- og menntamálanefnd í gær og kom fram hér í þingræðu. leggst ekki á fyrr en um áramót þannig að það hefði verið hægur leikur að útfæra þetta með betur ígrunduðum hætti en raunin varð.

til þess tíma þar til mörkuðu tekjustofnarnir voru aflagðir. Þannig að innheimta á grundvelli þess gjalds og síðan samanborið við útlagðan kostnað til framkvæmda á grundvelli laga um ofanflóðasjóð er væntanlega töluvert töluvert mikið hærri en þessir tæpu 14 milljarðar segja til um. Af hverju vil ég halda þessu til haga? Við erum gjörn á það hér, sérstaklega eftir að lögum um opinber fjármál var breytt, að það er bætt við nýjum tekjustofni sem er ætlaður til einhvers góðs þjóðþrifamáls, en svo er hann notaður að hluta til í eitthvað allt annað, almennan rekstur ríkissjóðs. Ég er hræddur um að þessi nýja gjaldtaka sem var samþykkt hér í gær verði því marki brennd þegar fram líða stundir. En það er auðvitað nauðsynlegt að allar aðgerðir stjórnvalda miði að því að minnka óöryggi íbúa Grindavíkur eins mikið og nokkur kostur er við þær aðstæður sem nú eru uppi. Það þarf að tryggja að útskýringar og skilningur fólks á því með hvaða hætti tjón verður bætt, hvað þarf að gera, hvað þarf að gerast og þar fram eftir götunum, liggi allt fyrir, því að því miður er staðan sú núna hjá þeim sem ekki geta mætt til vinnu sinnar vegna ástandsins að það er nægur tími til að hafa áhyggjur af stöðu mála og sannarlega tilefni til. Þannig að ég held að stjórnvöld ættu að leggja alla áherslu sína á að upplýsingagjöf sé hröð og góð og að þau tali um hlutina eins og þeir eru. Og varðandi það sem snýr að fjárhagslegum hagsmunum

Ágætu stjórnvöld. Hafið skilaboðin skýr, leysið vandamálin sem koma upp og segið fólki, almenningi, hvernig þið ætlið að takast á við þau verkefni sem fram undan eru.

Ég vil þakka þessa umræðu og ég vil þakka skýrslu hæstv. dómsmálaráðherra og hennar vasklegu framgöngu hér í þessu máli sem hefur reynst okkur öllum erfitt, sérstaklega Grindvíkingum.

við að yfirgefa bæjarfélagið sitt og sömuleiðis að sækja sína persónulegu eigur, lögreglu- og björgunarsveitum og öllum þeim sem hafa komið að því verkefni sem er ákaflega mikilvægt. Þetta eru mjög sérstakar aðstæður og erfitt að trúa því að þetta sé orðinn veruleikinn. Ég vil einnig þakka prestum á Reykjanesi og fleirum sem stóðu fyrir samverustund í Hallgrímskirkju sem var mjög vel sótt og það var vel til fundið. Þar mættu mjög margir Grindvíkingar og var mikill samhugur meðal fólks og ánægjulegt að sjá það. Verkefnið sem við stöndum frammi fyrir er mjög stórt eins og við vitum. Það er mikið tjón í Grindavík en en það er rétt að halda því til haga að eignir fólks eru tryggðar. Náttúruhamfaratrygging mun bæta það tjón sem fólk hefur orðið fyrir og auk þess eru veitukerfi tryggð og er mikilvægt að hafa það í huga. Hafist verður handa við að endurbyggja Grindavíkurbæ. Ég trúi því statt og stöðugt að það verði áfram blómleg byggð í Grindavík. Auk þess vildi ég koma því á framfæri að þingflokkur Sjálfstæðismanna átti fund með jarðvísindamanni í morgun, Ara Trausta Guðmundssyni, fyrrverandi alþingismanni. Það var mjög fróðlegur fundur og gott að fá vísindamann til að funda sérstaklega með þingmönnum til að fara yfir stöðuna. Að sjálfsögðu er mikil óvissa og það er auðvitað afar slæmt að vita til þess að kvikugangur hafi myndast undir bæjarfélaginu en það er líka hægt að halda því til haga að þessi kvikugangur getur kólnað og storknað og ekki ekki komið til eldsumbrota, sem við að sjálfsögðu vonum. Vonandi tekst bara að byggja blómlegt samfélag upp að nýju í Grindavík og og lagfæra það sem hægt er að lagfæra og byggja síðan nýtt þar sem ekki er hægt að lagfæra. Ég vil koma því á framfæri hér að það er afar mikilvægt, og hefur verið sagt hér í þessum sal, að þau fyrirtæki sem hafa bolmagn til, og það eru stöndug fyrirtæki í bæjarfélaginu Grindavík, styðji vel við sína starfsmenn sem geta ekki sótt vinnu af skiljanlegum ástæðum. Það er bara mikilvægt og ég vil hvetja fyrirtæki til að leita allra leiða til að fólk haldi sínum launum

að það sé ákveðin tilraun þá hafa þeir gefið góða raun, eins og í þessum eldgosum sem hafa verið verið í Geldingadölum, og það var hægt að fara í ákveðnar tilraunir þar sem betur fer og vísbendingar um að þeir skipti töluverðu máli. Þannig að ég fagna því að það sé komið í gang. Aðeins í lokin, af því að það hefur verið minnst á þessa skattheimtu sem felst í þeim lögum sem voru samþykkt í gær, þá vil ég bara segja það að þetta er mjög óverulegur skattur. Þetta eru um 8.000 kr. á ári fyrir íbúðarhús sem er metið á 100 milljónir. Þannig að þeir sem búa í húsnæði sem er 60–70 millj. kr. virði borga

Virðulegi forseti. Ég vil þakka þingmönnum hér í dag fyrir umræðuna. Það er gott að finna þann samhug sem er hér meðal þingmanna í dag. Það er gott að finna að öll íslenska þjóðin ætlar að standa þétt við bakið á Grindvíkingum og við ætlum að fara í gegnum þetta krefjandi verkefni saman, enda erum við sterkt samfélag. Okkur Íslendingum hefur tekist að byggja upp sterkt og öflugt samfélag hér á landi. Okkur hefur lánast að fara í gegnum ýmsar alvarlegar hamfarir á síðustu áratugum og við höfum gert það vel. Fyrir 50 árum þurftu Vestmannaeyingar að yfirgefa eyjuna sína upp á von og óvon rétt eins og Grindvíkingar þurftu að yfirgefa víkina sína síðastliðið föstudagskvöld upp á von og óvon. Skilaboð mín til okkar allra er: Horfum til Vestmannaeyja, horfum til þeirrar blómlegu byggðar sem þar hefur risið og reis úr ösku.

yfir þær hörmungar sem við þekkjum en á undraskömmum tíma tókst íbúum þar að byggja bæinn sinn upp aftur og þar er gott og sterkt samfélag. Því hef ég fulla trú á því að Grindvíkingum takist það sama,

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um vaktstöð siglinga sem lúta m.a. að því að veita Vegagerðinni heimild til að framselja ákveðin verkefni til Landhelgisgæslunnar. Þá er lagt til nýtt ákvæði um skyldur farþegaskipa, 300 brúttótonna eða stærri, til að tilkynna áætlaða leið að næstu höfn og tilkynna það ef þau hyggjast setja farþega í land utan hafna. Jafnframt er lögð til heimild fyrir ráðherra til að setja reglugerðir um tilkynningarskyldu og loks er lagt til að við lögin verði bætt heimild til álagningar stjórnvaldssekta. Að mati meiri hlutans felur frumvarpið í sér mikilvæg skref í átt að auknu öryggi sjófarenda og telur meiri hlutinn mikilvægt að þær breytingar sem lagðar eru til nái fram að ganga. Þá voru umsagnaraðilar almennt jákvæðir í garð frumvarpsins og fagna breytingum sem séu til þess fallnar að stuðla að frekara öryggi á sjó. Nefndin fjallaði um málið, fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir. Greint er frá því í nefndaráliti sem liggur fyrir. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar um málið vill meiri hluti nefndarinnar árétta sérstaklega eftirfarandi: Nefndin fjallaði um framsal verkefna en í d-lið 1. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því að Vegagerðin fái heimild til að fela Landhelgisgæslu Íslands að annast tiltekin verkefni vaktstöðvar siglinga. Þá verði Vegagerðinni jafnframt heimilt að gera þjónustusamning við aðra aðila um einstaka þætti reksturs vaktstöðvar siglinga. Þáverandi Siglingastofnun gerði þjónustusamning við Neyðarlínuna árið 2010 um rekstur vaktstöðvarinnar

Þannig deila Neyðarlínan og Landhelgisgæslan með sér verkefnum sem tilheyra rekstri hennar. Neyðarlínan ber jafnframt ábyrgð gagnvart Vegagerðinni á þeirri þjónustu sem skylt er að veita.

Þá voru uppi sjónarmið um að hlutverk vaktstöðvar siglinga yrði fært til Landhelgisgæslunnar og henni þar með formlega falin ábyrgð á rekstri hennar beint og milliliðalaust. Í minnisblaði sem barst frá ráðuneytinu við vinnslu málsins kom fram varðandi ákvæði frumvarpsins um framsal verkefna, að með því séu ekki lagðar til meiri háttar breytingar á fyrirkomulagi reksturs vaktstöðvar siglinga né að skipta henni í minni einingar. Áfram sé gert ráð fyrir að sömu aðilar komi að þessum verkefnum og sinni sama hlutverki. Á hinn bóginn sé lagt til að breyta stöðu Landhelgisgæslunnar þannig að í stað þess að hún annist verkefni samkvæmt samningi við Neyðarlínuna geri hún það á grundvelli valdaframsals frá Vegagerðinni. Meiri hlutinn tekur undir þær ábendingar sem bárust nefndinni um að öryggi sjófarenda skuli ávallt haft í fyrirrúmi þegar ákvarðanir um rekstrarfyrirkomulag vaktstöðvar siglinga eru teknar. Á hinn bóginn telur meiri hlutinn ljóst að með þessari breytingu sé fyrst og fremst verið að greina betur á milli hlutverka aðila og verklags en gert er í gildandi lögum með því að koma á beinni heimild fyrir Vegagerðina til að fela Landhelgisgæslunni tiltekin verkefni á grundvelli laganna. Meiri hlutinn tekur enn fremur undir sjónarmið ráðuneytisins um að formlegur flutningur verkefna vaktstöðvar siglingar til Landhelgisgæslu Íslands krefjist meiri undirbúnings og víðtækari stefnumótunar á þessu sviði, auk frekara samráðs við hagsmunaaðila, líkt og rakið hefur verið. Endanlegur flutningur verkefna vaktstöðvar siglinga er því ótímabær að mati meiri hluta nefndarinnar eins og sakir standa. Þá fjallaði nefndin um álagningu stjórnvaldssekta í 4. gr. frumvarpsins en þar er lagt til að nýrri grein verði bætt við lögin þar sem Vegagerðinni verði veitt heimild til að leggja á stjórnvaldssektir vegna brota á tilteknum ákvæðum laganna og reglum sem settar eru samkvæmt

Í þeim tilvikum skuli upphæð stjórnvaldssektar ákveðin sem allt að tvöfalt margfeldi af þeim hagnaði sem aðili hefur aflað sér með broti gegn lögunum.

Telur meiri hlutinn ekki nægjanleg rök standa til þess að gera breytingar á ákvæðinu. Bent var á við umfjöllun um málið að það kynni að vera óheppilegt að Vegagerðinni sé falin heimild til að innheimta stjórnvaldssektir og að Landhelgisgæslunni sé gert að sækja stoð fyrir töku íþyngjandi stjórnvaldsákvarðana. Væri slík framkvæmd til þess fallin að skapa réttaróvissu. Í minnisblaði sem aflað var frá ráðuneytinu er bent á að með frumvarpinu er lagt til að Landhelgisgæslunni verði veitt heimild til að leggja á stjórnvaldssektir þegar henni eru falin verkefni tiltekin í samræmi við 3. mgr. 2. gr. laganna.

valdframsal átt sér stað frá Vegagerðinni til Landhelgisgæslunnar. Þar með fái Landhelgisgæslan beina heimild til að leggja á slíka sekt án þess að þurfa að senda Vegagerðinni erindi til að láta þá stofnun leggja á sekt, líkt og rakið er í greinargerð með frumvarpinu. Meiri hlutinn telur þannig ekki þörf á því að breyta ákvæðinu að þessu leyti, enda mikilvægt að bæði Vegagerðin, sem fer með framkvæmd laganna ásamt Samgöngustofu, og Landhelgisgæslan hafi heimild til álagningar stjórnvaldssekta vegna brota á tilteknum ákvæðum laganna. Það er sem sagt aðeins verið að einfalda kerfið. Nefndin fjallaði að auki um hvort þörf sé á að kveða á um það með skýrari hætti að ráðherra hafi heimild til að skilgreina með reglugerð sérstök svæði sem frátekin eru fyrir siglingar, eða tilgreina hvaða leiðir eru fráteknar fyrir siglingar vegna náttúrulegra aðstæðna eða annarra þátta. Í minnisblaði innviðaráðuneytis kemur fram að mat ráðuneytisins sé að ákvæði af þessu tagi þarfnist frekari undirbúnings. Jafnframt kemur fram í minnisblaðinu að það kunni að vera rétt að setja ákvæði af því tagi sem Samgöngustofa leggur til en æskilegt sé að fram færi samráð við hagsmunaaðila áður en slíkt ákvæði yrði lögfest.

Í ákvæði 7. gr. laga um vaktstöð siglinga er nú þegar vísað til skipa, 300 brúttótonna að stærð og stærri, og er því sú breyting sem til er lögð til þess fallin að tryggja samræmda orðanotkun í þessari grein laganna.

Undir álit meiri hluta nefndarinnar rita, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Bjarni Jónsson, Björgvin Jóhannesson, Ingibjörg Isaksen, Njáll Trausti Friðbertsson, Orri Páll Jóhannsson, Þórunn Sveinbjarnardóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til nýrra laga um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Framlagning frumvarpsins er liður í framkvæmd stefnumótandi áætlunar í málefnum sveitarfélaga,

Í janúarmánuði 2023 skipaði innviðaráðherra starfshóp um endurskoðun á Jöfnunarsjóði sveitarfélaga og var markmið hans að bæta gæði jöfnunar, einfalda útreikninga og skipulag sjóðsins og tryggja að sjóðurinn fylgi þróun sveitarfélagagerðarinnar. Starfshópurinn byggði á vinnu verkefnisstjórnar sem ráðherra skipaði í apríl 2021 um endurskoðun á tekjustofnum sveitarfélaga en sá hópur lauk ekki störfum. Frumvarp þetta byggir á vinnu starfshópsins hins vegar og með því eru lagðar til grundvallarbreytingar á almennum jöfnunarframlögum Jöfnunarsjóðs, að reglur um sjóðinn og starfsemi hans verði færðar úr lögum um tekjustofna sveitarfélaga að sett verði ný heildarlög um sjóðinn. Auk þess eru lagðar til ýmsar aðrar breytingar sem hafa það að markmiði að einfalda regluverk sjóðsins og auka gagnsæi þess. Áður en ég fjalla nánar um þær breytingar sem frumvarp þetta felur í sér tel ég rétt að ræða sérstaklega um tilgang sjóðsins og sögu hans. Í reynd má segja að nafn sjóðsins, jöfnunarsjóður, lýsi best þeim tilgangi sem að er stefnt með starfsemi hans og þeim þörfum sem honum er ætlað að leysa. Rekja má sögu jöfnunarsjóðs allt aftur til ársins 1932 en á þeim tíma var framfærsla tekjulágra eitt af aðalverkefnum sveitarfélaga, svo hefur gjarnan verið og til að jafna stöðu þeirra var fjármagn tekið úr ríkissjóði til að endurgreiða þeim sveitarfélögum sem hallaði mest á vegna verkefnisins. Sérstakur jöfnunarsjóður var síðan settur á laggirnar árið 1937 með lögum nr. 60/1937 og frá þeim tíma hefur jöfnun á útgjaldaþörf sveitarfélaga vegna ákveðinna þátta í rekstri þeirra farið að mestu fram í gegnum jöfnunarsjóð. Með breyttri verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga árið 1990 varð umtalsverð endurskoðun á starfsemi sjóðsins og má segja að þá hafi sjóðurinn tekið til starfa í núverandi mynd. Frá þeim tíma hefur hlutverk hans aukist verulega og honum hafa verið falin sífellt fleiri og stærri verkefni með sérstakri áherslu á jöfnunarhlutverk hans. Hlutverk sjóðsins jókst mikið árið 1996 við yfirfærslu alls grunnskólakostnaðar frá ríki til sveitarfélaga, sem gerðist 1. ágúst 1996, en um fimmtungur af því fjármagni sem fluttist til sveitarfélaganna í tengslum við yfirfærsluna rennur til jöfnunarsjóðs í dag. Á árinu 2011 jókst hlutverk sjóðsins enn frekar þegar verkefni í tengslum við málefni fatlaðs fólks færðust frá ríki til sveitarfélaga. Eins og með grunnskólann rennur ákveðið hlutfall af útsvarstofni sveitarfélaga í sérdeild til jöfnunarsjóðs til að jafna fyrir ólíkum aðstæðum í rekstri í málaflokki fatlaðs fólks. Skyldur sveitarfélaganna gagnvart íbúum þeirra hvíla á þeim óháð stærð þeirra og staðsetningu og markviss jöfnun er forsenda þess að öll sveitarfélög geti sinnt lögbundinni þjónustu við íbúa. Hún er forsenda og skapar skilyrði fyrir búsetufrelsi og jafnar lífsgæði um landið. Mikilvægt er að jöfnunarkerfið sé hlutlægt og byggi á traustum mælikvörðum og forsendum. Einnig er mikilvægt að jöfnunarkerfið rýri ekki athafnafrelsi sveitarstjórna eða dragi úr hvötum til umbóta og framfara. Frá því að sjóðurinn tók til starfa í núverandi mynd hefur hann fengið sífellt meira vægi í tekjum sveitarfélaga eins og rakið er að framan.

Nú verða þau 63 bráðlega og hefur þeim því fækkað um 61 frá því á árinu 2000. Fækkun sveitarfélaga þýðir að mörg þeirra eru með miklar og flóknar útgjaldaþarfir. Mörg þeirra eru með marga þéttbýliskjarna og reka marga skóla sem margir hverjir eru óhagkvæmir í rekstri svo eitthvað sé nefnt. Engu að síður, þrátt fyrir þessa þróun, eru sveitarfélögin á Íslandi þó fámenn í alþjóðlegum samanburði en tíu þeirra eru með íbúafjölda undir 250 og 29 af þessum 63 eru með íbúa færri en 1.000. Þrátt fyrir fækkun sveitarfélaga hefur regluverk sjóðsins ekki breyst mikið í áranna rás. Ég geri ráð fyrir að sveitarfélögum fækki enn frekar á næstu árum því tel ég mikilvægt að sjóðurinn þróist í takt við þær breytingar sem hafa átt sér stað og eiga eftir að eiga sér stað á sveitarfélagagerðinni. Virðulegi forseti. Nú mun ég gera nánari grein fyrir helstu nýmælum og breytingum sem felast í frumvarpi þessu. í frumvarpi þessu. Hér er eins og áður segir lagt til að ákvæði laga er fjalla um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga verði færð úr lögum um tekjustofna sveitarfélaga og að lögfest verði ný heildarlög um sjóðinn og starfsemi hans. Ástæður þess eru margvíslegar en fyrst og fremst er horft til þess að umfang sjóðsins hefur aukist verulega síðustu ár og því eðlilegra að fjallað sé um starfsemi sjóðsins í sérlögum. Þá er litið til þess að það felur að einhverju leyti í sér einföldun á regluverki sjóðsins að fjalla um starfsemi jöfnunarsjóðs í sérlögum. Í hinu nýja frumvarpi er lögð til sú meginbreyting að tekið verði upp nýtt almennt jöfnunarframlag sem byggist á nýju jöfnunarlíkani. Hið nýja líkan byggist á tveimur meginstoðum, jöfnun vegna mismunandi tekjumöguleika og jöfnun vegna mismunandi útgjaldaþarfa, og tekur útreikningur nýja framlagsins tillit til beggja þátta. Nýju líkani er ætlað að leysa af hólmi núverandi tekjujöfnunar-, útgjaldajöfnunar- og fasteignaskattsframlag. Um er að ræða gagnsætt sem sameinar ofangreind framlög í eitt framlag. Reiknireglu fyrir jöfnun vegna mismunandi tekjumöguleika er í 7. gr. til 8. gr. frumvarpsins og byggist á þremur lykilforsendum: Tekjum sveitarfélaga á mann, uppreiknuðum miðað við fulla nýtingu útsvars- og fasteignaskattsstofna eða svokölluðum hámarkstekjum þeirra, stærðaróhagkvæmni lítilla sveitarfélaga samanborið við stór sveitarfélög

Hún miðar að því að koma til móts við mismunandi einkenni og breytileika sveitarfélaga með tilliti til landfræðilegra og lýðfræðilegra þátta. Breytileiki í útgjaldaþörf minnkar með aukinni stærð sveitarfélaga enda jafnast margir áhrifaþættir út í stærri sveitarfélögum. Reiknireglan byggir á forsendum um tekjur á hvern íbúa, landfræðilegum breytum eins og fjarlægðum, þörf fyrir snjómokstur o.fl., en einnig á lýðfræðilegum breytum eins og íbúasamsetningu eftir aldri og öðrum breytum sem hafa sannarlega áhrif á útgjaldaþörf. Breytum framlagsins er lýst vel í viðauka við frumvarpið. Útreikningi allra þessara framlaga er lýst ítarlega í greinargerð með frumvarpinu. Ljóst er að núverandi fyrirkomulag jöfnunar endurspeglar ekki með nógu góðum hætti útgjaldaþarfir sveitarfélaganna í dag og við sjáum að dæmi eru um að sveitarfélög eru að fá of há framlög úr sjóðnum miðað við önnur sambærileg sveitarfélög. Með öðrum orðum má segja að opinbert fjármagn leiti til sveitarfélaga þar sem þess er ekki þörf. Nýtt líkan tekst á við þennan galla núverandi kerfis og við sjáum að sambærileg sveitarfélög eru að fá sambærileg framlög í tillögu að nýju jöfnunarframlagi. Við komum því í veg fyrir það sem kallað er í jöfnunarfræðunum yfirjöfnun. Meira réttlæti og sanngirni einkennir því tillögur að nýju jöfnunarkerfi. Þá fylgjum við þeirri jákvæðu þróun sem átt hefur sér stað í sveitarstjórnarkerfinu með fækkun sveitarfélaga. Einnig er gagnsæið meira í nýju kerfi og auðveldara fyrir sveitarfélögin að átta sig á forsendum framlaga. Til viðbótar hinu nýja almenna jöfnunarframlagi er lagt til að veitt verði nýtt sérstakt framlag vegna sérstakra áskorana í starfsemi sveitarfélaga. Framlaginu er ætlað að mæta þeim áskorunum sem ekki verða jafnaðar í nýju líkani sjóðsins sem reiknað er með mjög almennum hætti. Á þetta helst við þar sem sérstaks byggðastuðnings þarf með og þar sem er um er að ræða sveitarfélög sem hafa einkenni þess að vera með útgjaldaþarfir sem einkenna borgir, svokallað sérstakt höfuðstaðarálag. Höfuðstaðir sinna þjónustu sem önnur sveitarfélög sinna í minna mæli, eða sinna ekki. Slík þjónusta er til að mynda flókin og margþætt félagsleg þjónusta, til að mynda þjónusta við heimilislausa, viðburðir á sviði menningar og lista og lengi mætti telja áfram. Í skýrslu starfshópsins er bent á að slíkt álag eigi helst við um sveitarfélögin Reykjavíkurborg og Akureyrarbæ þar sem íbúar nærliggjandi sveitarfélaga sækja framangreinda þjónustu til þessara tveggja sveitarfélaga. Gert er ráð fyrir að framlag vegna sérstakra áskorana verði hluti af sérstökum framlögum sjóðsins, sbr. 5. gr. frumvarpsins. Auk þess er lagt til að framlagið skiptist í annars vegar framlag vegna höfuðstaðarálags sem nemi 2,5% af ríkisframlagi til sjóðsins og hins vegar framlag vegna sérstaks byggðastuðnings sem nemi allt að 2,25% af ríkisframlagi til sjóðsins. Úthlutun sérstaks byggðastuðnings byggir á landfræðilegum og lýðfræðilegum aðstæðum sveitarfélaganna og annarra þátta er ráða stöðu sveitarfélaga í byggðalegu tilliti, svo sem vegna stóráfalla í atvinnulífi sveitarfélags, fjárhags þess o.fl. Ráðherra mun setja nánari ákvæði um þetta í reglugerð að fenginni umsögn Byggðastofnunar. Nauðsyn framlags sem tekur á sérstökum aðstæðum í byggðalegu tilliti er augljós að mínu mati. Ljóst er að nýtt jöfnunarframlag nær ekki að fanga þessar sérstöku aðstæður sem skapast geta í dreifðum byggðum þessa lands. Ég tel að slíkt ákvæði sé forsenda þess að nýtt líkan sjóðsins verði að veruleika og vil minna á að Jöfnunarsjóður sveitarfélaga er sjóður hinna dreifðu byggða í bráð og lengd. Ég mun sem sveitarstjórnarráðherra alla tíð standa með þeim sveitarfélögum sem verða fyrir lækkun framlaga samkvæmt nýju líkani en eru jafnframt að kljást við það sem við höfum kallað byggðavanda. Þá er einnig lagt til að sú breyting verði gerð á framlögum vegna nemenda með íslensku sem annað tungumál að Reykjavíkurborg eigi nú jafnframt rétt á slíkum framlögum. Við yfirfærslu grunnskólans árið 1996 var Reykjavíkurborg núllstillt hvað þessi framlög varðar en það má vera öllum ljóst að við búum við allt annað samfélag í dag en þá og því sanngjarnt að Reykjavíkurborg fái framlög vegna nemenda með íslensku sem annað tungumál. Útgjöld Reykjavíkurborgar hafa aukist mjög á síðustu árum hvað þennan málaflokk varðar og þarf mikill fjöldi barna sérstaka kennslu af þessum ástæðum í Reykjavík. Eins og fram kom hér að framan er með frumvarpinu gert ráð fyrir því að breytingar verði gerðar á svo kölluðu fasteignaskattsframlagi og að það verði hluti hins nýja almenna jöfnunarframlags. Ástæður breytinganna eru raktar ítarlega í greinargerðinni með frumvarpinu, en útreikningar fasteignaskattsframlagsins hvíla á gömlum grunni sem ekki er lengur hægt að viðhalda. Þá er óumdeilt að framlagið er skatthvetjandi þar sem hærri álögur á eigendur fasteigna þýða hærri framlög úr sjóðnum. Virðulegi forseti. Ég hef nú rakið í stórum dráttum helstu breytingarnar sem fylgja hinu nýja frumvarpi. Þær kerfisbreytingar sem frumvarp þetta hefur í för með sér, verði það að lögum, munu óhjákvæmilega leiða af sér breytingar á jöfnunarframlögum til sumra sveitarfélaga. Við innleiðingu er því gert ráð fyrir aðlögunartímabili og er lagt til að nýtt líkan jöfnunarframlaga verði innleitt í skrefum á fjögurra ára tímabili til þess að stuðla að fyrirsjáanleika í rekstri sveitarfélaganna. Frumvarp til nýrra heildarlaga um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga varðar mikla hagsmuni og snertir öll sveitarfélögin í landinu og þar með almenning allan. Því var sérstaklega vandað til verka og vandlega gætt að samráði við gerð frumvarpsins. Drög að skýrslu starfshóps um endurskoðun á regluverki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og drög að frumvarpi til nýrra heildarlaga um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga, sem byggðust á niðurstöðum starfshópsins, voru kynnt til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda. Þá var haldinn sameiginlegur kynningarfundur um efni frumvarpsins fyrir öll sveitarfélög landsins auk fjölda annarra kynningarfunda fyrir ýmist einstök sveitarfélög eða sveitarfélög á tilteknu landshlutasvæði. Alls bárust ráðuneytinu 38 umsagnir meðan á samráðinu stóð, flestar frá sveitarfélögum, eða 30 umsagnir. Nánar er gerð grein fyrir samráðinu, þeim umsögnum sem bárust og hvernig úr þeim var unnið í greinargerð með frumvarpinu.

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga er í mínum huga mjög áhugavert fyrirbæri og hafandi verið starfandi á sveitarstjórnarstigi í allmörg ár geri

hafi fengið úr jöfnunarsjóði. En þarna er verið að leiðrétta slíkt sem er í mínum huga ánægjulegt. Mig langar aðeins að fara yfir það að hér er verið að tala um að í regluverki sjóðsins séu innbyggðir hvatar til sameiningar sveitarfélaga en á sama tíma er verið að ræða um sjálfbærni sveitarfélaga, styrkja þau, styrkja veikari byggðir. Maður veltir fyrir sér hvort þetta geti unnið hvert gegn öðru. Veikar byggðir eru kannski veikar vegna þess

Síðan höfum við séð í vaxandi mæli með þessum miklu breytingum sem hafa orðið á sveitarfélagaskipaninni að kerfið sem var er fullt af veikleikum, er með ofjöfnun og hugsanlega vanjöfnun þannig að það eru ekki sambærilegir hlutir að gerast.

þar sem við erum að hvetja til sameiningar í gegnum jöfnunarsjóðinn. Ríkið setti þar ákveðna fjármuni inn og jöfnunarsjóður hefur verið að beina fjármunum þangað núna á síðustu árum í umtalsverðum mæli og sveitarfélögin fá verulegan fjárhagslegan hvata til sameiningar

eða þann stuðning sem á að verða við sveitarfélög sem talin eru sinna höfuðstaðarhlutverki. Hæstv. ráðherra nefndi Reykjavík og Akureyri sem dæmi. Mig langar að nefna tvö svæði til viðbótar, mig langar að nefna Árborg

er með miklu sterkari félagslega þjónustu en sveitarfélögin í kring. Árborg er sömuleiðis að gera þetta. Við höfum verið að sjá þessi sveitarfélög vaxa mikið

Virðulegur forseti. Já, hér er tvennt nefnt sem er áhugavert að koma inn á. Annars vegar var það þannig að þegar yfirfærslan varð 1996

enginn af þessum stöðum er að taka á sig nákvæmlega það sama hvað varðar félagsþjónustuþáttinn eða menningarþáttinn. Ef við tökum bara Akureyrarbæ er hann sennilega að greiða um 500 milljónir árlega með Hofi,

og fyrir þetta verkefni sem hann er að taka að sér. Það er þarft að uppfæra reglurnar um jöfnunarsjóðinn og ég held að það sé mjög til bóta og fari vel á því að hafa sérstök lög um hann. Mér sýnist margt gott í þessu og markmiðin góð, að ná betur utan um hver raunveruleg þörf hvers sveitarfélags fyrir sig er og koma betur til móts við það. En mig langaði að spyrja hann sérstaklega út í framlög til reksturs grunnskóla og sér í lagi hlut Reykjavíkurborgar þar. Þarna er verið að koma til móts við Reykjavíkurborg varðandi nemendur sem eru með íslensku sem annað mál og er það mjög jákvætt. Borgin hefur lengi kallað eftir þessu og bent á aukinn kostnað vegna þessa. En engu að síður er verið að halda sig við það að útiloka borgina fyrir fram frá annars konar framlögum. Ég átta mig á því að það eru ákveðnar sögulegar forsendur að baki baki þessari aðgreiningu en þar sem það er verið að hverfa frá þessu varðandi þennan nemendahóp, nemendur með íslensku sem annað mál, þá velti ég fyrir mér hvort það væri ekki einfaldara fyrirkomulag öll sveitarfélög væru þarna undir hvað varðar öll framlög, hvers konar grunnskólaframlög, framlög vegna reksturs grunnskóla. Það væri bara horft til þess hver kostnaður við hvern kostnaðarþátt er innan grunnskólanna í hverju sveitarfélagi fyrir sig almennt.

Þá komumst við að því að það sem hefur raunverulega breyst er til að mynda fjöldi erlendra íbúa og þar af leiðandi barna með íslensku sem annað tungumál og það er það sem við erum að leiðrétta hér í þessu frumvarpi. En hitt, að setjast niður með sveitarfélögunum í landinu öllum og þess vegna að horfa til nýs samkomulags ef á því myndi finnast einhver flötur — það væri ég til í.

skil þá betur sjónarmiðin að baki. Það má kannski skilja það þannig að þetta sé ákveðin redding varðandi þennan tiltekna þátt af því að það blasir svo vel við hver þörfin er.

það væri ekki ástæða til að koma til móts við þá með sama hætti og framlögin vegna nemenda sem eru með íslensku sem annað mál. Ég vil bara fagna því að mögulega gæti þetta horft til betri vegar til framtíðar ef sveitarfélögin og ríkið gætu komið sér saman um

og þar með myndu tekjur þeirra sveitarfélaga, eins og Reykjavíkurborgar, vaxa. En allar þessar pælingar verða auðvitað ekki að neinu þegar stærsta sveitarfélag landsins ákveður að fara í málaferli í raun gegn öllum hinum sveitarfélögunum í gegnum jöfnunarsjóðinn. Þá verður auðvitað engin samstaða í hópi sveitarfélaga. Þá getur ríkið sem frumkvæðisaðili að lagabreytingum ekki haft frumkvæði að því. Ég get sagt það í þessum ræðustól eins og bara alltaf að samtal er miklu skynsamlegra heldur en slagsmál og árásir, dómstólar, og væri hægt að finna leiðir til þess. Það er ekki hægt að gera hvort tveggja

Í árafjöld höfum við átt slíka umræðu, enda hefur samfélagið verið að breytast með ýmsum hætti á undanförnum árum og

Sveitarfélögin eru mismunandi hvað varðar tekjumöguleika. Þau eru mismunandi varðandi útgjöld, dreifbýli, stærðarhagkvæmni og slíkt, og við verðum ávallt að hafa það í huga. Hvaða sveitarfélagi sem á í hlut

til þess að við náum sem sterkastri niðurstöðu fyrir alla landsmenn. Það er alveg skiljanlegt að mörg smærri sveitarfélög hafi áhyggjur og við viljum ekki beinlínis vera að neyða fólk til

jafnasta stöðu sveitarfélaga og gleyma aldrei hver raunverulegur tilgangur jöfnunarsjóðsins er: Að jafna aðstöðu sveitarfélaga til þess að geta sinnt sínum verkefnum og haldið uppi blómlegu samfélagi.

Áformað er að leggja fram á 154. löggjafarþingi alls þrjú frumvörp þar sem lagðar eru til stofnanabreytingar

Áform um lagasetninguna og drög að fyrirliggjandi frumvarpi hafa verið birt í samráðsgátt stjórnvalda til kynningar og athugasemda og hefur verið unnið úr þeim athugasemdum sem bárust eins og nánar greinir í samráðskafla frumvarpsins. Í vinnu við stofnanabreytingar hefur verið lögð áhersla á að skapa vettvang fyrir kraftmeira fagstarf og árangur. Eins og áður segir eru markmiðin m.a. að til verði stærri og kröftugri stofnanir sem efla þekkingar- og lærdómssamfélag, samnýting á þekkingu, innviðum og gögnum og faglega spennandi og áhugaverðir vinnustaðir. Einnig er rík áhersla lögð á að fjölga störfum á landsbyggðinni og störfum með sveigjanlegum starfsstöðvum í kjörnum sem dreifast um landið. Að baki frumvarpinu liggur frumathugun sem gerð var í samvinnu við forstöðumenn og aðra starfsmenn stofnana.

Ávinningur lýtur að faglegum viðfangsefnum, mannauði og þekkingu, fjármagni, innri virkni og þjónustu. Eftir nánari skoðun hefur þó verið fallið frá því að svo stöddu að hafa ÍSOR með í áformum um sameiningu sökum sérstöðu hennar, en ÍSOR er B-hluta stofnun og í samkeppnisrekstri.

sem lögð voru fram meginmarkmið og tillögur um breytingar á stofnanaskipulagi þar sem er m.a. er byggt á greiningu á fjármálum og rekstri, mannauðsmálum og húsnæðismálum auk þess sem sérstaklega var skoðuð staðsetning starfa á landsbyggðinni. Í frumvarpi þessu er Náttúrufræðistofnun ætlað að fara með þau hlutverk og verkefni sem Náttúrufræðistofnun Íslands, Landmælingar Íslands og Náttúrurannsóknarstöðin við Mývatn hafa í dag og eru almennt ekki lagðar til breytingar hvað það varðar. Þær breytingar á verkefnum eða hlutverkum sem eru lagðar til koma til af sérstökum ástæðum, svo sem ef ekki eru forsendur fyrir þeim lengur eða leggja þarf þau niður sökum sameiningarinnar. Í dag sinna Landmælingar Íslands fyrst og fremst þjónustu- og samræmingarhlutverki meðal opinberra stofnana og sveitarfélaga vegna grunngagna um Ísland.

svo sem vegna framkvæmda, eignamarka, orkunýtingar, ferðaþjónustu, skipulagsmála, landnýtingar og samgangna. Þessi verkefni verða seint talin til samkeppnisrekstrar því að ríkið þarf að tryggja að grunngögn sem aflað er fyrir opinbert fé nýtist sem best og séu traust, örugg og aðgengileg.

Í frumvarpi því sem nú liggur fyrir er lagt til að Náttúrurannsóknastöðin verði starfrækt undir væng Náttúrufræðistofnunar. Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn hefur staðið fyrir vöktun og rannsóknum við Mývatn og Laxá í fimm áratugi.

Aðstöðuleysi er farið að segja til sín og stofnunin hefur ekki næga burði ein og sér eigi hún að uppfylla þær margvíslegu stjórnsýsluskyldur sem ríkisstofnunum ber að sinna. Náttúrufræðistofnun Íslands hefur þá aðstöðu, búnað og starfsfólk sem þarf til að sinna verkefninu og tryggja stofnanaumgjörð sem upp á vantar.

Meginforsendur verkefnisins voru að stefna bæri að aðskilnaði milli rannsóknar- og vöktunarverkefna og stjórnsýslu annars vegar og framkvæmdaverkefna stofnana hins vegar, jafnframt að leitast við að styrkja og samræma rannsókna- og vöktunarinnviði svo að fyrir lægi skýr sýn á það hvaða rannsóknir og vöktun á náttúru landsins væri rétt að stunda.

Tryggja þarf markvissa uppbyggingu gagnasafna og rannsóknainnviða með góðu aðgengi að rannsóknum og gögnum og áreiðanlegum rauntímamælingum. Einnig þarf að tryggja forsendur fyrir öflugum grunnrannsóknum og hagnýtum rannsóknum sem eru unnar á grundvelli samráðs milli eininga.

Gert er ráð fyrir að sameiningin hafi í för með sér hagræðingu til lengri tíma sem nýtt verður til að efla nýja stofnun. Í henni felst m.a. samnýting á tækjum og búnaði, betri nýting fjármagns vegna sérhæfðra upplýsingakerfa,

Samningurinn felur í sér greiningu Ríkiskaupa á innkaupagögnum ráðuneytisins og stofnana þess og gæðamat á innkaupunum. Í gæðamatinu felst ráðgjöf um fylgni við lög, yfirsýn yfir sameiginlegar innkaupaþarfir og tækifærisgreining á innkaupum með áherslu á sjálfbærni og hagkvæmni.

Hjá Landmælingum er um að ræða þjónustu við vistun og miðlun gagna, kontrólpunktamælingar og ráðgjöf við gerð og miðlun landupplýsinga. Hjá Náttúrufræðistofnun er um að ræða gróðurgreiningu, vöktun fugla og sveppagreiningar.

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra fyrir framsöguna um þetta frumvarp til laga um Náttúrufræðistofnun. er eru lagðar til umtalsverðar breytingar á stofnanaumhverfi þeirra stofnana sem sinna grunnrannsóknum á náttúru Íslands mér finnst mikilvægt að Alþingi fái þetta mál til umfjöllunar og velti fyrir sér kostum og göllum við það. Þegar við í þingflokki Framsóknar afgreiddum þetta mál til þingsins þá bókuðum við einkum tvær ábendingar varðandi málið og mig langar að koma þeim á framfæri og spyrja

því að þó að aðeins sé fjallað um náttúrustofurnar í einni grein laganna þá er þetta sannarlega frumvarp um bæði Náttúrufræðistofnun og náttúrustofur og umgjörðina sem sem þessar stofnanir starfa eftir. Náttúrustofurnar eru auk þess margar og það væri til baga að mínu áliti að heitið kæmi ekki fram

vegna þess að þeir hafa sýnt þessu mikinn áhuga og ég vona að það komi eitthvað gott út úr því og við erum að ræða við Samband íslenska sveitarfélaga vegna bókunar sem þeir voru með um hugsanlegt samstarf,

þá held ég að það sé ekkert hægt að ganga neitt lengra í að skrifa hlutina út.

og ég held að við þurfum að huga að því að greina það hvaða störf eru bundin tilteknum starfsstöðvum og svo hins vegar hvaða störf geta í rauninni kannski farið fram hvar sem er í starfsstöðvarkjörnum dreifðum um landið. Það kemur reyndar ekki fram í greinargerðinni með frumvarpinu en í minnisblaði sem fylgdi frumvarpinu til þingflokksins kom fram að gert er ráð fyrir að stofnunin starfi áfram á núverandi starfsstöðvum í Garðabæ, á Akranesi, Akureyri, Mývatni og Breiðdalsvík.

en ég tel líka mjög mikilvægt að umhverfis- og samgöngunefnd skoði hvort megi binda þetta með einhverjum hætti frekar í lögin eða hvort það væri æskilegt að koma með ábendingar til ráðherra varðandi reglugerðina,

Við erum aðeins að reka okkur á að við erum ekki alveg búin að finna út hvernig við vinnum að þessum markmiðum í öllum tilfellum þannig að ég held að þetta sé tækifæri til að móta verkferla. Ég velti t.d. fyrir mér og vil beina til ráðherra: Gæti forstjóri þessarar stofnunar sett sig niður á hvaða starfsstöð sem er? Og svo langar mig að víkja að umsögn Þingeyjarsveitar sem ég held að skipti miklu máli að verði horft til í allri vinnu en Þingeyjarsveit setur sig ekki upp á móti frumvarpinu.

Ég tel og les það út úr frumvarpinu að undirliggjandi tilgangur með sameiningunni sé jú að tryggja að hér sé hægt að stunda öflugar náttúrufarsrannsóknir en jafnframt dregið fram mikilvægi kortlagningar á náttúrufari

og sumar þeirra kannski þess eðlis að það er enginn endilega í samkeppnisrekstri sem hefði áhuga á því að fylgjast með þróun mála með tilliti til loftslagsbreytinga. Ég hefði haldið að við værum sammála um það í þessum þingsal að það sé mjög mikilvægt að hafa fastan fastan punkt í því og sterka og stönduga stofnun sem stæði að því fyrir okkar tilstilli hér, að við myndum koma á fót sterkri og stöndugri stofnun til að sinna loftslagsmálum. En það er þetta með samkeppnisrekstur sem mig langar að heyra hæstv. ráðherra fara aðeins betur í.

við höfum verið að leggja áherslu á og vekja athygli á og kallar á okkur öll núna en fleira mætti nefna.

þegar við erum að sameina og efla stofnanir, sem ég hef fulla trú á og sé ekki betur en að það sé markmið þessa frumvarps, þá tryggjum við að ekki sé gengið of nærri stofnunum eða vegið að getu þeirra til að sinna rannsóknum, í þessu tilfelli kortlagningu á náttúru Íslands.

Virðulegi forseti. Ég hélt að mér myndi duga að koma í stutt andsvar en ég má til með að koma aðeins aftur og vil aftur byrja á því að þakka þakka hæstv. ráðherra fyrir að leggja fram þetta frumvarp og mæla fyrir því. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við fjöllum um þessar breytingar hér á þingi og líka aðra möguleika eins og hafa komið fram hér í umræðunni. Verði þetta frumvarp að lögum mun Náttúrufræðistofnun Íslands verða Náttúrufræðistofnun og þar sameinast verkefni í nýrri stofnun sem nú eru hjá Náttúrurannsóknastöðinni við Landmælingum og Náttúrufræðistofnun Íslands. Verkefni þessarar stofnunar eru talin upp í 18 liðum

utanumhalds á gögnum sem verða til hjá ólíkum fyrirtækjum og stofnunum og það eru kannski þau verkefni sem ég held að skipti mestu máli að rýna og jafnvel að athuga í meðförum þingsins, hvort það þurfi að skerpa eitthvað á orðalagi. Það er t.d. að fara með landupplýsingar, byggja ramma og grunna til að taka við öllum þeim náttúrufarsupplýsingum sem verða til í landinu. Og ekki bara að safna þeim saman í góða gagnagrunna eða góð landupplýsingakerfi heldur líka að hafa þau á því formi að það sé auðvelt að nálgast þau og nýta þau fyrir aðrar stofnanir, fyrir sveitarfélög, framkvæmdaraðila og einstaklinga. Ég var

að koma gögnunum sem við eigum nú þegar á það form að við getum nýtt þau. Þar sé ég alveg risastórt tækifæri fyrir þessa nýju stofnun að bæta mikið úr og einmitt að sækja gögnin, ekki bara frá þessum stofnunum heldur líka frá náttúrustofunum, sem lögin fjalla líka um,

En við verðum að byggja betri grunn í náttúrufræðimenntuninni strax í grunnskólanum því að góður grunnur í náttúrufræði nýtist auðvitað á mörgum fleiri sviðum

samráð við heimamenn við Mývatn og Laxá sem hafa, sem betur fer, haldið mjög fast í samkomulagið um sérstaka rannsóknastöð sem starfi

Þá langar mig að koma aðeins aftur að því sem ég sakna, af því að þessi lög lög fjalla í rauninni annars vegar um starfsemi Náttúrufræðistofnunar, sem fær umfangsmeira hlutverk verði þetta frumvarp að lögum, og svo hins vegar um starfsemi náttúrustofanna sem eru átta um land allt. Ég held að við þurfum að finna leið til þess að koma heitinu á náttúrustofunum inn í fyrirsögnina. Svo legg ég og þingflokkur Framsóknar áherslu á að það verði farið sérstaklega yfir hvernig tryggja megi að áhersla á að fjölga störfum á landsbyggðinni gangi

í lögum. En þess þá heldur held ég að sé mikilvægt fyrir nefndina að fara vel yfir þetta og ræða málið, jafnvel koma skilaboðum inn í það sem mikilvægt er að komi fram í reglugerðinni og eins að yfirfæra það þá á fleiri verkefni sem við erum að taka fyrir hér í þinginu. Núna starfa þessar stofnanir á fimm stöðum um landið og það verður spennandi að sjá hvernig þetta verður útfært í reglugerð. En það sem mig langaði að bæta við er að að bæta við er að það skiptir auðvitað máli þegar það eru starfsstöðvar að það sé ákveðinn fjöldi fólks til þess að búa til aðlaðandi vinnustað. Það er hægt að gera með því að það séu kannski tveir til fimm starfsmenn frá hverri stofnun eða í samvinnuhúsum, eins og við sjáum t.d. í Gíg í Mývatnssveit eða Múlanum á Norðfirði, þar sem koma saman starfsmenn frá ýmsum stofnunum og aðlaðandi vinnustaður og hugmyndapottur verður til. Ég held að þetta sé eitt af því sem þarf að huga að þarna. Svo er líka mikilvægt að hugsa það þannig að þar sem það væri kannski æskilegt

með störfum sem skiptir ekki máli hvar eru í rauninni. Ég held að þetta geti verið mikilvæg nálgun þarna sem við þurfum að taka upp víðar. Svo nefndi ég hér búsetu forstjóra. Ég held að það gæti verið æskilegt að skýra það hvort hún sé bundin annaðhvort einhverjum stað eða ákveðnum öðrum þáttum í starfseminni, það gæti verið,

og kannski er skynsamlegt að hugsa ekkert út fyrir það. Samt gæti nefndin rekist á atriði sem væri æskilegt að breyta í meðförum En fyrst og fremst verður spennandi að sjá hvernig hv. umhverfis- og samgöngunefnd gengur með þetta mál og ég óska henni velfarnaðar í því verkefni.

af fræðafólki á því sviði þannig að það eru líka erlendir einstaklingar sem fylgjast núna með jarðhræringum á Reykjanesskaga og öðrum slíkum þáttum. Það er alveg sérstakt markmið og við vorum að ræða á

við getum þá fært störfin út á land. Þetta snýr líka að því, og við finnum það alveg að yngra fólk sérstaklega gerir þær eðlilegu kröfur að hafa að hafa aðlaðandi vinnustaði þar sem þú átt möguleika á fjölbreyttu starfsumhverfi og stærri stofnanir bjóða upp á það. Ef vel gengur hjá stærri stofnunum eru meiri möguleikar á því að gera þær að aðlaðandi vinnustað.

þegar gögn eru sett fram og eru aðgengileg þannig að hinir frjóu hugar íslensku þjóðarinnar og kannski annarra geti nýtt þau til allra handa atvinnusköpunar. Ég heyrði ekki neina

og það er ekki vel farið með opinbert fé og það er heldur ekki besta leiðin til þess að stofnanir geti sinnt því hlutverki sem þær eiga að sinna.

Frumvarpið er nokkuð samsett og er samið í matvælaráðuneytinu. Markmiðið er þríþætt. Í fyrsta lagi að tryggja Matvælastofnun nauðsynlegar valdheimildir vegna opinbers eftirlits með aukaafurðum dýra sem ekki eru ætlaðar til manneldis.

Jafnframt er markmið frumvarpsins að gera breytingar á síðastnefndum lögum til að samræma íslensk lög við reglugerð framkvæmdastjórnar ESB og rýmka reglur um notkun dýrapróteina í fóður. Í þriðja og síðasta lagi er lagt til í frumvarpinu að setja gjaldtökuheimild í lög um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr svo Matvælastofnun geti innheimt gjald vegna þeirrar vinnu sem hlýst af veitingu starfsleyfa á sviði dýralækninga. Reglur um aukaafurðir dýra sem ekki eru ætlaðar til manneldis hafa verið í gildi á Íslandi um árabil en illa hefur gengið að koma málaflokknum í viðunandi farveg, bæði hvað varðar uppbyggingu innviða en einnig hvað varðar eftirlit með málaflokknum.

m.a. með því að hafa hvorki komið á viðeigandi kerfi til að meðhöndla dýraleyfi með þeim hætti sem löggjafinn mælir fyrir um né eftirlitskerfi til að tryggja að þeim skilyrðum sem reglurnar kveða á um sé framfylgt. liður í umbótum Íslands í málaflokknum var að færa allt eftirlit með aukaafurðum dýra á hendur eins eftirlitsaðila, þ.e. Matvælastofnunar, og var það gert með reglugerðarbreytingu í maí á þessu ári.

Því er nauðsynlegt að tryggja Matvælastofnun slíkar heimildir í lögum um dýrasjúkdóma, enda er megintilgangur bæði þeirra laga og EES-reglna um aukaafurðir dýra sem ekki eru ætlaðar til manneldis að sporna gegn útbreiðslu dýrasjúkdóma. Þá eru í frumvarpi þessu lagðar til breytingar á lögum um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru vegna innleiðingar á EES-reglum, annars vegar reglugerð ESB um lyfjablandað fóður en í því sambandi eru felld brott efnisákvæði er varða lyfjablandað fóður úr lyfjalögum og nauðsynleg ákvæði sett inn í fóðurlög. Hins vegar er reglugerð um breytingar á reglum um nýtingu dýrapróteins í fóður. Að lokum er í frumvarpinu lagt til að sett verði gjaldtökuheimild í lög um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr svo að Matvælastofnun geti innheimt raunkostnað fyrir þá vinnu sem hlýst af mati á umsóknum um útgáfu starfsleyfa til þeirra sem um þau sækja. Virðulegi forseti. Ég hef nú rakið meginefni þess frumvarps sem hér er til umræðu og vil að öðru leyti vísa til greinargerðarinnar sem fylgir frumvarpinu þar sem ítarlega er fjallað um efni þess. Að lokinni 1. umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. atvinnuveganefndar til umfjöllunar.